Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 10. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci:

Na sejo sem vabila predstavnico 5 tisoč volivk in volivcev k 3. točki dnevnega reda in predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam, ker bo danes precej dolg dan. Prehajamo na določitev dnevnega reda 10. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 12. julija 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu z drugim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Prehajamo na obravnavo in odločanje o predlogih za širitev dnevnega reda. Odbor za zunanjo politiko Državnemu zboru predlaga, da dnevni red 10. izredne seje razširi s 5a točko, to je Predlogom zakona o ratifikaciji Protokola k pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi, in s 5b točko, to je Predlogom zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Finske k Severnoatlantski pogodbi. Predlog ste prejeli v sredo, 13. julija 2022. Želi besedo predstavnik Odbora za zunanjo politiko? (Ne.) Želi besedo predstavnik Vlade kot predlagateljice predlogov zakonov? (Da.) Ja, izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovani poslanci, poslanke in ostali! Predlog zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov je Vlada posredovala v Državni zbor…

Najprej odločamo o predlogu za širitev dnevnega reda s 5a točko, to je s Predlogom zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi. Glasujemo.

to je s Predlogom zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Finske k Severnoatlantski pogodbi. Glasujemo.

Hvala. Tokrat bo prav. Se ponovno opravičujem. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in tudi ostali! Predlog zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov je Vlada posredovala v Državni zbor v tem mesecu in tudi predlagala, da se ga obravnava po nujnem postopku. Odbor za finance je Predlog zakona obravnaval v tem tednu, prejel tudi kar nekaj amandmajev in s tem, tudi mi menimo, izboljšal besedilo Predloga zakona. Predlog zakona, ki je pred vami, sledi priporočilom, ki jih je Republika Slovenija leta 2020 prejela ob zaključku evropskega projekta podpore Republiki Sloveniji na področju krepitve segmenta alternativnih investicijskih skladov, krajše AIS. Projekt je bil finančno podprt s tehnično pomočjo Evropske komisije. Cilj projekta je bil pa identificirati zakonodajne, pa tudi druge vrzeli, ter pridobiti širok in uporaben nabor priporočil za izboljšanje pogojev poslovanja teh skladov, specializiranih za naložbe v zasebni kapital, pa tudi nepremičnine. Za ureditev v te sklade je bilo potrebno pripraviti nov zakon in z njim poseči tudi v dva druga zakona, Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, pa tudi Zakon o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov. Pri tem se je za pripravo zakona uporabil pristop, ki se pri takih primerih lahko tudi uporabi, po našem mnenju, in to je, da se je sočasno poseglo tudi v ta druga zakona, da se zagotovi ustrezno raven preglednosti in tudi, da stopijo v veljavo sočasno. Po trenutni zakonodajni ureditvi ZUAIS ureja področje upravljalcev ter skladov za profesionalne vlagatelje, ZISDU-3 pa za neprofesionalne vlagatelje. Predlog zakona, ki je pred vami, je potreben, ker, prvo omenjeni zakon določa zgolj upravljalce, ne pa tudi oblik teh skladov. V skladu s priporočili se je tako pripravilo predloge rešitev za opredelitev oblik teh skladov, ki so upoštevaje prakso, najbolj primerne za slovenski trg. Predlaga se tri oblike: alternativni vzajemni sklad, ki je oblikovan kot ločeno premoženje, specialna komanditna družba, pa tudi investicijska družba, ki ima osnovni kapital razdeljen na delnice. Nadalje Predlog zakona uvaja tudi dva tipa teh skladov, in sicer: specialni investicijski sklad ter nepremičninsko investicijsko družbo. Opredelitev oblik teh skladov ter prilagoditev ureditve posebnostim posamezne oblike bo pripomogla tudi k lažjim, bolj učinkoviti izvedbi nadzora nad temi skladi s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev. To pa bo prispevalo k večji pravni varnosti, tako na strani ponudnikov, kot tudi vlagateljev. varnosti vlagatelje bodo prispevale tudi določbe glede večje transparentnosti /nerazumljivo/ takšnih skladov, kot so določbe o informacijah, ki jih morajo biti vključene v akt o ustanovitvi skladov in tudi v prospekt, ki predstavlja ponudbeni dokument. Področje, ki je primerneje regulirano in nadzorovano, daje večjo predvidljivost in s tem pravno varnost, in sicer tako ponudnikom, kot vlagateljem, saj temelji na v Sloveniji že poznanih pravnih oblikah družb, ki pa jih prilagaja specifiki poslovanja. Sprejem novega zakona tako za Slovenijo pomeni dodatno možnost za pridobitev novega kapitala za finansiranje hitro rastočih podjetij ter malih in srednje velikih podjetij, s tem pa ustvarja tudi nove priložnosti za vlagatelje, kar lahko vzpodbudi slovenski trg kapitala. Republika Slovenija je krepitev kapitalskih trgov, kot reformo, v okviru produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje, umestila tudi v načrt za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za finančno podporo Evropske unije iz mehanizma za okrevanje in odpornost ter v njem navedla tudi časovnico izvedbe ukrepa, to pa je 2021-2022. Od sprejetja tega zakona je tudi odvisno izplačilo ene izmed tranš Evropske komisije iz tega naslova.

Predlagam, da se v skladu s 138. členom na isti seji opravi tudi tretja obravnava tega zakona in seveda predlagam, da predlog zakona, kot že rečeno, vključno s predlaganimi amandmaji, podprete. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance in za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, Andreji Kert. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani državni sekretar, poslanke in poslanci! Odbor za finance je na 2. nujni seji 12. 7. obravnaval Predlog zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 6. seji 5. 7. sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Odbor je poleg predloga zakona obravnaval tudi naslednja gradiva, in sicer, mnenje Zakonodajno-pravne službe in pa mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora sta amandmaje k predlogu zakona vložili Poslanski skupini Svoboda in SD. Na seji odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Zakonodajno-pravne službe in Agencije za trg vrednostnih papirjev. V uvodni dopolnilni obrazložitvi, je državni sekretar Ministrstva za finance predstavil cilje in namene predloga zakona, ki nadgrajuje obstoječ nacionalni sistemski okvir poslovanja alternativnih investicijskih skladov. Pri tem je predlagani zakon, ki hkrati posega v dva druga zakona, utemeljil s potrebo po celoviti obravnavi problematike v enem zakonu, kar omogoča hitrejšo implementacijsko rešitev ter sočasno zakonodajno veljavnost. Izpostavil je, da je čim prejšnje sprejetje tega zakona ključno za prejem finančnih sredstev iz naslova načrta za okrevanje in odpornost. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v daljši obrazložitvi opozorila na številne pomanjkljivosti v predlogu zakona, ki z velikim obsegom členov, posega tudi v dva druga zakona. Ob tem je izpostavila, da vloženi amandmaji le delno odpravljajo številne pripombe Zakonodajno-pravne službe, ki so bile podane v tretjini členov predloga zakona in celo dodatno povečujejo nejasnost. V razpravi, ki je sledila krajši prekinitvi seje, je državni sekretar Ministrstva za finance pojasnil, da so z novo vloženimi amandmaji izboljšali besedilo predloga zakona, v skladu s pripombami Zakonodajno-pravne službe. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravne službe dodatno opozorila na neenotno uporabo izrazoslovja v predlogu zakona. Glede na pripombe, sta predstavnica Agencije za trg vrednostnih papirjev in predstavnica Ministrstva za finance, še dodatno pojasnili nekatere pojme ter vsebino členov in njihovo obrazložitev. Po opravljeni razpravi, je odbor v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval vložene amandmaje in jih tudi sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje, je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov. Soniboj Knežak, izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovana predstavnika Vlade, kolegice, kolegi! Evropski kapitalski trgi so slabo razviti. Visoka kompleksnost ureditev bo sicer, ne prispeva k njihovi oživitvi, vendar je to že stvar koncepta, dogovorjenega in uzakonjenega na ravni Evropske unije. Ta je ob sprejemanju okvirjev za zeleni in digitalni prehod namenila veliko vlogo zasebnemu investicijskemu kapitalu, da bi tako okrepila vzvod pri velikanskih vlaganjih, ki so v teh časih nujno potrebna. Slovenija pri svojih predpisih upošteva evropske okvirje in postopno usklajuje svoje predpise z evropskimi direktivami. Medtem, ko obsežna zakonodaja ureja delovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje, drug predpis pa delovanje alternativnih investicijskih skladov, pa Slovenija doslej še ni imela vzpostavljenega klasifikacije alternativnih investicijskih skladov, ki zbirajo denar, / nerazumljivo/ vlagateljev za posebne investicijske namene. Z zakonom, ki ga je po nujnem postopku predlagala Vlada, se tako določajo različne oblike alternativnih investicijskih skladov in zagotavlja skladnost z nedavno dopolnjenim evropskim okvirjem. Pričakovati je, da se bo na ta način okrepilo kapitalske trge, posebej pa je to pomembno za izvedbo več naloženih projektov, ki bodo financirani s kombinacijami evropskih in zasebnih sredstev, **4. TRAK: (SC) – 9.15** (nadaljevanje) saj bodo jasno določene oblike skladov in pravila njihove delovanja kot tudi zagotovljeno varstvo vlagateljev.

Hvala za besedo. Spoštovani! Republika Slovenija je pod prejšnjo Vlado krepitev kapitalskih kot reformo uvrstila tudi v Načrt za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za finančno podporo Evropske unije iz mehanizma za okrevanje in odpornost ter v njem navedla tudi časovnico izvedbe ukrepa. Zakon, ki je nov in precej obširen, zato obravnavamo po nujnem postopku, saj je z njegovim sprejetjem povezan prejem zajetnih finančnih sredstev. V primeru, da tega ne storimo v skladu z časovnico določeno v tem načrtu, ki je določil, da je to prva polovica leta 2022 ima Evropska komisija možnost odločitve, da izplačilo za prvi del zahtevka iz Načrta za okrevanje in odpornost zamakne ali celo ne izplača. To bi poleg že izgubljenih 286 milijonov nepovratnih sredstev predstavljalo še dodaten hud udarec za naše finance. S predlogom zakona, ki prinaša evropska zakonodaja v naš pravni red se urejajo pravno organizacijske oblike in tipe alternativnih investicijskih skladov, saj trenutni Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov ureja zgolj področje upravljavcev ne pa tudi samih oblik teh skladov. Določajo se tri oblike: alternativni zajemni sklad, specialna komanditna družba ter investicijska družba. Ti skladi so sicer prvenstveno namenjeni profesionalnim vlagateljem, saj gre za bolj tvegane sklade, vendar pa lahko pod določenimi dodatnimi pogoji vlagajo tudi mali neprofesionalni vlagatelji. Predlog zakona sledi priporočilom na področju krepitve segmenta alternativnih investicijskih skladov v okviru omenjenega projekta Evropske unije je bilo ugotovljeno, da v slovenski zakonodaji obstajajo precejšnje razlike med skladi, ki so ustanovljeni v pravni obliki in drugimi skladi, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, kar po zakonodaji Evropske unije ni potrebno. Predlagana je manj zapletena in preglednejša ureditev po zgledu Luksemburga, kjer so vse dovoljene oblike alternativnih skladov urejene s posebnim zakonom. Sloveniji imajo sicer alternativni investicijski skladi majhen delež v primerjavi z bančnimi sektorjem ali sektorjem zajemnih in pokojninskih skladov, vendar gre za hitro rastočo panogo. Poslanski skupini Svoboda, zato pozdravljamo namen zakona to je optimiziranju zakonodaje za pridobitev novega kapitala za financiranje hitro rastočih start up podjetij ter malih in srednje velikih podjetjih. Z večjim vlaganjem v tehnološke start upe bo narejen tudi korak naprej na področju dviga dodatne vrednosti, s čimer se bomo lažje soočali s prihodnjimi izzivi predvsem demografskimi, ki bi sicer še bolj obremenjevali naše javne finance. V Poslanski skupini Svobodo bomo, zato predlog zakona podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Suzana Lep Šimenko, izvolite. SDS):** Hvala za besedo, predsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci lepo pozdravljeni! Področje alternativnih investicijskih skladov je v Sloveniji relativno novo področje, saj so prvi skladi nastali šele z uveljavitvijo Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov od leta 2015 naprej. Ta zakon je določal le upravljavce alternativnih investicijskih skladov ne pa tudi njihovih oblik, zato je seveda nujno, da se le to področje ustrezno uredi. Trenutna slovenska zakonodaja omogoča, da se alternativni investicijskih skladi lahko oblikujejo le kot ločeno premoženje, ki ni regulirano ali kot ena izmed klasičnih oblik družb. S predlaganim Zakonom o oblikah alternativnih investicijskih skladov pa se nadgrajuje obstoječ nacionalni sistemski okvir poslovanja alternativnih investicijskih skladov. S sprejemom se bo povečala možnost dostopa do novih finančnih virov financiranja zlasti za male in srednje velika podjetja ter za zagonska start up podjetja. Predlog zakona določa tri oblike skladov in sicer alternativni vzajemni sklad, specialno komanditno družbo in investicijsko družbo. Določena sta tudi dva tipa alternativnih skladov, specialni investicijskih sklad ter nepremičninska investicijska družba. Z zakonom se ureja prenos več direktiv EU hkrati pa je sprejem zakona povezan s sprejemom finančnih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost, saj predstavlja del spremembe na področju krepitve kapitalskih trgov, zato razumemo zahtevo po njegovem čih hitrejšem sprejemu zakona. V Slovenski demokratski stranki se zavzemamo za hitrejši razvoj kapitalskega trga, ki bo slovenskemu gospodarstvu ponudil nove vire financiranja. Dejstvo je, da slovenski kapitalski trg vse od zadnje finančne krize leta 2009 ne opravlja svoje vloge kot je to v navadi v tujini. S tem namenom je že prejšnja vlada leta 2021 sprejela novelo Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje kot tudi spremembo zakona o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov. Oblikovan je bil tudi ta predlog zakona, ki pa ni pravočasno prišel v Državni zbor. Sprejem zakona, ki je danes pred nami, je za celostno ureditev sistema alternativnih investicijskih skladov potreben, zato ga bomo v Slovenski demokratski stranki podprli. Hvala lepa.

Podjetniških idej imamo Slovenke in Slovenci zelo veliko. Pogosto se žal zatakne pri vprašanju same investicije za razvoj vseh idej, ki jih imajo zlasti mladi. In slovenski trg tveganega kapitala je, kot tudi lahko sami opazimo, zelo slabo razvit še ta trenutek in to problematiko smo naslovili v bistvu že v času prejšnje vlade, takrat je že v bistvu nastajal ta zakonski okvir in tudi v samem vladnem programu Nove Slovenije. Zaradi tega ta zakon, ki pomeni korak naprej, korak naprej pri tem, da se lahko podjetniške ideje, ki v Sloveniji so, se lažje sfinancirajo, zaradi tega bomo v Novi Sloveniji ta zakon zagotovo podprli, kajti za razvoj oziroma sam predlog zakona, ki prinaša res korak naprej pri urejenosti in predvidljivosti tveganega kapitala za investicije v mala in srednja start up podjetja, je res potrebno, da imamo ustrezno rangiran in kapital ter tudi rangirane investicije. Torej, kaj je še pomembno? Pomembno je zavedanje Državnega zbora in tudi same Vlade za spodbujanje investicij v zagonska podjetja. Jaz upam, da bo Vlada da bo Vlada to imela v vidu. Se pravi sistemske spodbude za institucionalne vlagatelje, tukaj govorimo lahko o zavarovalniških in pokojninskih skladih ter različne druge investicijske družbe. Torej tako, da lahko večji odstotek sredstev v svojih portfeljih ljudje namenijo za naložbe v sama zagonska podjetja, tukaj bi šlo zagotovo za ukrep s katerim bi se zgledovali po nekaterih drugih evropskih državah in tudi Združenih državah Amerike na primer. V naši soseščini na primer Hrvaška ima zelo dobro urejeno zakonodajo in mnogo start up podjetij, ki bi lahko odprli svoja podjetja tukaj v Sloveniji, ampak gredo čez mejo zaradi tega, ker imamo v Sloveniji še vedno neprijazno zakonodajo do samih start up podjetij. Hvala. Hvala lepa. Končali smo zdaj s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili skladno s prvim odstavkom 134. člena Poslovnika. V razpravo dajem 17. člen in amandma poslanskih skupin Svoboda in SD. Želi morda kdo razpravljati? / Zdaj pa v razpravo dajem še 31. člen in amandma Poslanskih skupin Svoboda in SD. Želi morda tu kdo razpravljati? (Ne.) Tudi ne. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj in s tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 4. točko dnevnega reda - druga obravnava Predloga zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, v okviru rednega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja, Tomažu Liscu. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Vsem skupaj lep pozdrav! Pred nami je Zakon o strokovnih znanstvenih in umetniških naslovih, ki je nastajal kar nekaj časa v prejšnjem mandatu, **6. TRAK (VI) pustimo ob strani zakaj, zmanjkalo časa za zakon, ki je po eni strani zelo strokovne narave, po drugi strani pa zelo tehnične narave, udejanja vse tisto kar je nujno potrebno urediti na področju visokošolskega izobraževanja in pa znanosti na področju naslovov. Zakon ima štiri poglavitne rešitve. Prvi problem s katerim so se predlagatelji ukvarjali in upam, da bomo danes to tudi sprejeli je, da se način tvorjenja umetniških naslovov po doktorskih študijih programih tretje stopnje ustrezno ureja. Prav tako se ureja uporaba študijskih področij v skladu z novo klasifikacijo Klasius P-16. Zelo pomembno je, da se v predlogu poimenujejo slovenski strokovni in znanstveni naslovi v slovenskem in angleškem jeziku. Predvsem pa je pomembno, da se ta zakon uporablja tudi za znanstvene naslove, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje na mednarodnih izobraževalnih institucijah, katere ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Republika Slovenija. Slovenija. Gre za zelo strokoven zakon. Verjamemo v Poslanski skupini SDS, da bo vsem tistim, ki imajo visoko izobrazbo, predvsem magisterij in doktorate prišel zelo prav, zato pozdravljamo, da je Državni zbor v tej sestavi v prvi obravnavi predlog zakona soglasno podprl in ga dal v nadaljnjo proceduro. Potem smo v postopku sprejemanja tega zakona na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe, ki se jim prav tako zahvaljujemo za pomoč, pripravili amandmaje in danes bomo odločali še o enem amandmaju, ampak o tem malo več kasneje. Skratka, želja je, da se področje strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov v Republiki Sloveniji po dolgem času ustrezno uredi. Zato prosimo za podporo. Hvala. ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Zato za predstavitev poročila dajem besedo predsednici, dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvolite. **DR. Hvala lepa. Vsi prav lepo pozdravljeni! Spoštovani! Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je 6. julija letos obravnaval predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Na seji odbora so sodelovali predstavnik predlagatelja, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter predstavnica Zakonodajno-pravne službe. Odbori je bilo posredovano gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora, in sicer predlog zakona, zahteva skupina poslank in poslancev za sklic nujne seje odbora, mnenje Zakonodajno-pravne službe in vloženi amandmaji poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Predstavnik predlagatelja je uvodoma predstavil cilje in poglavitne rešitve predloga zakona. Državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je povedal, da Vlada predlog zakona podpira, predlagani amandmaji pa ustrezno odpravljajo še nekatere nedoslednosti na katere je opozoril. Zakonodajno-pravna služba, ki je predlog zakona proučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno-tehničnega vidika je v pisnem mnenju podala pripombe. Njena predstavnica je na seji povedala, da so te s predlaganimi amandmaji v pretežni meri ustrezno upoštevane. V krajši razpravi je član odbora izpostavil nedorečenost predlogu zakona v zvezi z zapisovanjem okrajšave z le enkratnim navajanjem dr. ne glede na število pridobljenih znanstvenih oziroma umetniških naslovov in zastavil vprašanje ali bodo posamezniki, ki so doslej uporabljali kratici ddr. to še vedno smeli uporabljati oziroma ali bodo zaradi uporabe celo sankcionirani, čeprav ta predlog zakona sankcioniranja ne ureja. Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je dodatno pojasnil, da tudi sedanja ureditev ne predvideva zapisa ddr. v primeru končanja dveh ali več študijskih programov tretje stopnje, hkrati pa ne predvideva sankcije za uporabo takšnega zapisa. Poudaril je, da večkratni doktorati nujno ne izražajo dejanskega stanja, ter da so okrajšave namenjene izražanju stopnje izobrazbe oziroma usposobljenosti posameznika. Odbor je sprejel vložene amandmaje in glasoval še o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona v katerega so vključeni sprejeti amandmaji.

Hvala lepa. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Vlada Republike Slovenije predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, ki nadomešča zdaj veljavni zakon podpira predvsem v delu, ki pomeni uskladitev z veljavnim Zakonom o visokem šolstvu. Rešitev opredeljena že v naslovu zakona, ki omogoča, da se z doktorskim študijskim programom lahko določi tudi umetniški naslov je ustrezna in bo omogočila akreditacijo umetniških programov, ki so že v postopku na pristojni agenciji za kakovost visokega šolstva. Menimo, da je ustrezna tudi uskladitev uporabe klasifikacije študijskega področja, kar pomeni, da se uporaba mednarodne klasifikacije ISKET, nadomešča s klasifikacijo področij izobraževalnih aktivnosti z oznako /nerazumljivo/ Pristojni odbor v Državnem zboru je sprejel tudi po našem mnenju ustrezen amandma in črtal prevideno uporabo okrajšave »dr« v primeru končanih dveh ali več študijskih programov tretje stopnje. Kot smo namreč opozorili, predlagana rešitev ni bila ustrezna. Zapis vseh pridobljenih znanstvenih oziroma umetniških naslovov z dodajanjem poljubljenega števila črke »d« pred izvorno okrajšavo »dr«, vzpostavlja v slovenskem akademskem okolju neobičajno prakso. Z dodajanjem črke »d«, doktorat ne pridobi višje ravni izobrazbe niti iz nje ni razvidno drugačno oziroma drugo študijsko področje. Ne glede na število pridobljenih znanstvenih oziroma umetniških naslovov se le ti zapisujejo z le enkrat navajanjem kratice »dr«, kar je po našem mnenju strokovno utemeljeno in ustrezno in je bilo usklajeno tudi z deležniki. Glede na navedeno tudi ne podpiramo amandmajev poslanske skupine SDS. Ostale določbe zakona so zelo tehnične oziroma specifične narave in v veliki meri povzemajo dosedanjo ureditev, dodajo le še natančen si zapis v angleškem jeziku. Če se bo v praksi pokazalo, da je kakšna določba morda nerazumljiva oziroma premalo dorečena, bo Vlada pripravila spremembe in dopolnitve zakona tudi glede na pomisleke nekaterih visokošolskih zavodov o ustreznosti zapisa posameznih programov oziroma področij v angleškem jeziku. Hvala. Hvala lepa. Ker je zbor na 7. izredni seji že opravil splošno razpravo o predlogu zakona, tukaj predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. In prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju, ki jo bomo opravili skladno s prvim odstavkom 134. člena Poslovnika Državnega zbora. V razpravo dajem 14. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati?

kot predlagatelj prosim oziroma predlagam, da se tretja obravnava predloga tega zakona opravi še na tej seji. Sedaj pa, kar se tiče našega amandmaja. Najprej naj povemo, da se je z mnogimi deležniki ta debata glede večkratnih doktorjev v Republiki Sloveniji vršila že v prejšnjem mandatu in razen določenih uradnikov na ministrstvu, drugih nasprotovanj, da se vojni ali pa celo trojni doktorji lahko podpisujejo tako kot je tudi že v javnosti večkrat znano, z ddr., nasprotovanj ni bilo. Zato me najprej zanima, spoštovani minister oziroma kdorkoli iz ministrstva, rekli ste, da je bilo usklajeno z deležniki, to da bo sedaj v zakonu »dr«, ne pa V bistvu za kaj gre. Kot rečeno, več slovensko znanih pa tudi /nerazumljivo/ znanih ljudi bom nekaj jih potem omenil, ima večkratne doktorate. Niso samo enkratni doktorji, ampak večkratni. Ne glede na to ali so doktorirali večkrat v Sloveniji ali v tujini, na bolj ali manj prestižnih fakultetah in univerzah, tri, celo štiri doktorate. In v Poslanski skupini SDS mislimo, da je prav, da jim vsaj na simbolni ravni damo pohvalo in zahvalo za njihovo uspešno prehojeno akademsko pot znotraj študija. Če mene vprašate, če bi po tem zakonu imeli tudi v zakonu DDR, bi bila ena izmed prvih nalog resnega ministra, da povabi vse slovenske državljane z večkratnimi doktorati na kavo ali pa na dolgo kosilo in jim čestita, se jim zahvali in jih vpraša, kaj je potrebno narediti, da bi v Sloveniji imeli čim več večkratnih doktorjev znanosti. Ampak na žalost se je ta vlada odločila, da niti na simbolni ravni preko enega stavka v ustreznem zakonu tem strokovnjakom, ki si potem po končanem večkratnem doktorskem študiju imeli uspešne takšne ali drugačne kariere, jim niti na simbolni ravni ne damo ustreznega mesta v Zato še enkrat apeliramo, da predstavniki koalicije razmislite, da morda malo zastanete in da vidite, da ne gre za nobeno ideologijo ampak za čisto neko priznanje ljudem z večkratnimi doktorati. Kar pa morda je naslednja žalostna stvar. Pred sabo imam na žalost članek iz leta 2014, ker kasnejših zapisov ni, tako da se zahvaljujemo enemu slovenskemu mediju, ki je tako napisal: »Padla je ideja, da bi naredili pregled najbolj izobraženih Slovencev. V iskanju za takšnim seznamom smo se obrnili na več pristojnih institucij, vendar od SAZU-ja, resornega ministrstva, univerz, Agencije za raziskovalne dejavnosti do Statističnega urada urada nihče ne beleži liste ljudi, ki so si prigarali ne le enega temveč kar dva ali več doktoratov«. Morda medklic, da ali samo resorno ministrstvo ali pa v sodelovanju s kakšno od mnogih institucij znotraj slovenskega izobraževalnega, znanstvenega sistema, da morda nalogo, da pa si te ljudje le zaslužijo, da pa morda se vodi v nebroju mnogih brez zveznih evidenc evidenca ljudem, ki imajo ne enega ali pa več doktoratov. In ta članek tako nadaljuje: »Ker uradne statistike ni, smo se iskanja dvakratnih ali celo večkratnih doktorjev znanosti lotili na spletu. Njihov uradni naziv doktor doktor se v praksi krajša z ddr., kar je bil tudi naš iskalni niz. Spletni brskalnik je našel 37 Slovencev«. Govorim o letu 2014, jaz sem trdno prepričan, da je leta 2022 vsaj 50 slovenskih državljanov z večkratnimi doktorati. Potem so tukaj dejansko napisana imena in priimki ljudi, ki so doktorirali iz fizike, matematike, iz umetnostne zgodovine in angleščine, iz zgodovine / nerazumljivo/, doktorica angleške in ruske književnosti, slovenistka in filozofinja, potem so ljudje, ki niso doktorirali samo v Sloveniji, so doktorirali na primer v Franciji, na Harvardu, na Dunaju, Oxfordu in tako naprej. Imamo celo gospoda, ki je štirikratni doktor. Najdaljši doktorski naziv po članku ima duhovnik, teolog, / nerazumljivo/, prevajalec in filozof, pustimo ime ob strani, štirikratni doktor. Imamo trikratnega doktorja, ki ga sam celo osebno poznam. In ko je prišel iz Amerike nostrificirati tretji doktorat, se je, mislim, da dve leti boril, da mu je slovenska znanost priznala ta doktorat. Namesto poklona, spoštovanja, roke zahvale in vprašanja »Gospod, kaj želite narediti z vašim znanjem v Sloveniji?«, ne, pojdite od Poncija do Pilata in si nostrificirajte ta doktorat v Ameriki. Ameriški očitno doktorati niso dovolj vredni. Upam, da so več vredni vsaj v Avstriji, Franciji, Nemčiji ali pa Angliji, če pustimo ob strani, kakšne takšne ali drugačne doktorate iz republik bivše Jugoslavije, ko so ljudje

ne zavede – bom direkten – nek doktor doktor, ki je slovenski javnosti zelo znan, ki ga marsikdo, vsaj na politični sferi, ne more brati, kaj šele poslušati, da ste se na podlagi tega večkratnega pravnika odločili, da pa pa ni pošteno, da se ddr. zapiše v ta zakon. Ker, če želite, vam tule navedem vsaj dva zelo znana, tudi politično aktivna, levo politično aktivna, gospoda z dvema doktoratoma. Skratka, jaz upam, da podlaga za črtanje te dikcije v 14. členu, v četrtem amandmaju, da ddr. ne sme biti v zakonu, ni bil en Slovenec z večkratnim doktoratom. Zato apeliram, da pred glasovanjem razmislite o tistih petdesetih ljudeh – upam, da jih je celo več, še enkrat ponavljam -, ki imajo večkratne doktorate, in se jim vsaj na simbolni ravni zahvalimo za njihov doprinos k slovenski znanosti.

Bom odgovoril na vaše vprašanje, kateri deležniki so zastopali stališče o zapisu enkratne kratice dr. V lanskoletni javni razpravi je predlagala dikcijo tega člena uradno Univerza v Ljubljani. Hvala lepa. Želi še kdo besedo morda? (Nihče.) Zaključujem razpravo. O amandmaju bomo glasovali v skladu s časovnim potekom seje zbora

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložilo 5 tisoč volivk in volivcev. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja Tini Tomšič. Izvolite. Lep pozdrav! Sem Tina, članica Programskega odbora Inštituta 8. marec. Stara sem 23 let in sem študentka. Zakon proti škodljivim ukrepom oblasti je podprlo več kot 15 tisoč podpisnikov in podpisnic. Vsak izmed nas ima svoje razloge, vsak izmed nas ima svojo zgodbo. Zakon bom predstavila preko svoje. Sem predstavnica generacije, ki se je rodila v času samostojne Slovenije; Jugoslavije nikoli nisem poznala. Jugonostalgija mi je smešna in nezanimiva. Kljub temu priznavam kompleksnost zgodovine in ena izmed bolj zanimivih reči je gotovo ta, da je bil gospod Janez Janša nekoč vidni član Komunistične partije. svojimi vrstniki se še nikoli nisem skregala glede domobrancev in partizanov, tovrstne teme nas ne zanimajo, ne ločujejo. Kljub temu sem hvaležna za dediščino naše preteklosti – za javno zdravstvo, šolstvo, dostopen vrtec. Vem, da je moje življenje zaradi mehanizmov solidarnosti lažje in boljše, ne bi želela živeti nikjer drugje. Sem predstavnica generacije, ki jo stalno spremlja prekarnost, nestabilnost in negotovost. Sem tudi predstavnica tistih, ki jim očitajo pasivnost in neaktivnost. Demokracija naj bi bila naša zadnja briga, nekaj, česar naj ne bi cenili, brigali naj bi se samo zase. Mit smo razbili že večkrat. Opazujemo svet okoli sebe, razumeli smo, kaj se je v Sloveniji dogajalo v zadnjih dveh letih. Sprejemali so se zakoni, ki so načenjali temelje demokratične države. Policija je dobila več pristojnosti pri kadrovanju, minister za kulturo je dobil moč za samovoljno podeljevanje javnih sredstev, oblast je brezsramno vzpostavila razliko med sabo in nami, navadnimi ljudmi, pri obravnavanju kaznivih dejanj grožnje in prisile. Škodovalo se je naravi, diskriminiralo se je tuje študente glede na njihov socialnoekonomski status ob študiju, že tako slab socialnoekonomski položaj taksistov se je še dodatno ogrožalo, **10. TRAK: (SC) – 9.45** (nadaljevanje) omogočilo se je nakup polavtomatskih pušk in pištol članom organizacije v javnem interesu na področju obrambe. Bili smo priča razmahu korupcije in še marsičemu. Zaradi kampanje za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva smo na inštitutu vedeli, da lahko kot skupina državljanov pripravimo zakon, ki tovrstne ukrepe odpravlja. Pogovarjali smo se z ljudmi, povezali z organizacijami, sindikati in pravniki in napisali zakon proti škodljivim ukrepom oblasti. Vedeli smo, da je priložnost edinstvena in da tovrstnega zakona ne bo možno napisati pogosto. se namreč sprejema, ker želimo zakonodajo vrniti v stanje, ki je že veljalo in ni nekaj novega. Z njim ne odpravljamo samo posledic kršenja načel pravne države in demokratičnih standardov, z njim postavljamo nove temelje in možnost, da spet vzpostavimo temelje pravne države. Zakon tako odpravlja zakonske spremembe, ki omogočajo večji vpliv politike v šolah in vrtcih s spremembo sestave Svetov zavodov o Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki povečujejo vpliv Ministrstva za notranje zadeve pri kadrovanju na vodilna mesta policije ter posegajo v avtonomnost Nacionalnega preiskovalnega urada o Zakonu o organiziranosti in delu v policiji. Ki povečujejo moč ministra za kulturo in odvzemajo pomen odločitev strokovnih komisij pri podeljevanju javnih sredstev za kulturne programe in projekte, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, spremembe, ki omogočajo neenako obravnavo pri kaznivih dejanjih, grožnje in prisiljenja glede na to ali gre za predstavnike oblasti ali navadne ljudi v Kazenskem zakoniku. Ki določajo nemogoče pogoje za sodelovanje okoljevarstvenih nevladnih organizacij upravnih in sodnih postopkih v Zakonu o ohranjanju narave. Ki omogočajo diskriminiranje tujih študentov in študentk glede na njihov socialno ekonomski status pri študiju v Sloveniji v Zakonu o tujcih. Ki omogočajo vstop na slovenski trg podjetju Uber, kar bo ogrozilo že tako slab socialno ekonomski položaj taksistov v Zakonu o prevozih v cestnem prometu, ki so posegle v neodvisnost državnih tožilcev in tožilk v Zakonu o državnih tožilcih. Spremembe, ki omogočajo nakup polavtomatskih pušk in pištol tudi članom nevladnih organizacij v javnem interesu na področju obrambe ne le športnim strelcem, Zakon o orožju. Spremembe, ki posegajo v pristojnosti arhitektov in gradbenih inženirjev pri projektiranju in vodenje gradnje ne glede na njihovo strokovno usposobljenost v Gradbenem zakonu in spremembe, ki podjetjem podarjajo davčna darila za poslovna darila poslovne pogostitve in zabave, stroške reprezentance in delovanje nadzornega sveta. Zbrali smo več kot 15 tisoč podpisov običajnih ljudi, ki so se z nami podali na ulice in zahtevali spremembo za pravičnejšo družbo. Na tem mestu tudi predlagam, da se tretja obravnava predloga zakona opravi na tej isti seji. Kar na enkrat sem postala predstavnica Aktivne generacije. Generacije, ki pozna zakonodajne postopke in Ustavo, čeprav niso pravniki in nismo zaposleni v Državnem zboru. Generacije, ki se zaveda, da ima ljudstvo moč, ampak tudi to marsikomu ni bilo všeč. Postala sem predstavnica generacije, ki jo je takratna oblast žalila, teptala in zasmehovala. Prepričana sem, da se bo to s strani današnje opozicije dogajalo tudi danes. To nas ne bo ustavilo. Naša ideja je pravičnejša družba, družba, ki temelji na dostojnem življenju. Res je nimamo elegantnih pisarn, z ljudmi se pogovarjamo na stojnicah in verjamemo v vsakega državljana.

Predlog zakona kot matično delovno telo je obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila dajem besedo predsednici odbora Terezi Novak. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani kolegice in kolegi! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 5. nujni seji dne 12. 7. kot matično delovno telo obravnaval Predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki ga je v Državni zbor v obravnavo predložila skupina volivk in volivcev in je bil 25. aprila 2022 objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. Članicam in članom odbora je bilo kot gradivo posredovano še: dopis Sodnega sveta, mnenje Državnotožilskega sveta, pripombe Skupnosti občin Slovenije, pripombe Združenja mestnih občin Slovenije, mnenji Vlade Republike Slovenije z dne 31. 5. in 8. 7., pripombe Sindikata policistov Slovenije, zahteva za sklic nujne seje odbora, zahteva za sklic izredne seje, mnenje Zakonodajno-pravne službe, pripombe Gospodarske zbornice Slovenije, mnenje Komisije Državnega sveta za državno ureditev, pripombe Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, pripombe Zbornice za arhitekturo in prostor in pripombe Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanost in kulture. V poslovniškem roku so amandmaje vložile skupaj poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. V uvodu v razpravo je predstavnica predlagateljev podrobneje predstavila predlog zakona in predlagane rešitve ter predstavila delovanje, posege in določene škodljive ukrepe ukrepe politike v preteklosti na posamezna družbena področja. Omenila je, da se je stanje skozi čas spremenilo na slabše, in poudarjala, da si prizadevajo doseči pravičnejšo družbo. Dejala je, da so zato pripravili in oblikovali način obravnave škodljivih posegov ter nato pojasnila odločitev za uporabo t.i. omnibus pristopa omnibus pristopa pri pripravi predloga zakona. S predlogom zakona se odpravlja posledice kršenja načela pravne države in demokratičnih standardov ter se ponovno vzpostavljajo temelji pravne države. Povedala je, da je bila pri pripravi predloga zakona vključena stroka, sindikati ter splošna javnost in da so zbrali več kot 15 tisoč podpisov za vložitev predloga zakona. Ob tem se je dotaknila tudi in upanja ljudi ob pripravi predloga zakona. Omenila je, da predlog zakona ureja spremembe tudi na področju šolstva, policije, kulture, kaznivih dejanj, okoljevarstvenih organizacij, tujcev, prevozov v cestnem prometu, orožja, projektiranja in vodenja gradenj ter davkov. Predlog zakona predstavlja znak, znak, da je možno družbo spremeniti na bolje. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila mnenje Zakonodajno-pravne službe in med drugim dejala, da so opozorili na uporabo t.i. omnibus pristopa in da omenjeni pristop lahko povzroča procesne ovire v zakonodajnem postopku, lahko pa povzroči tudi poseg v pravice izhajajoče iz instituta zakonodajnega referenduma. Predlog zakona ureja novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki pa je skladno z drugo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave izvzet iz referendumskega odločanja. Predstavnik vlade se je dotaknil predloga zakona in omenil navedbe predlagatelja glede razlogov za njegov sprejem. Nato je dejal, da je Vlada Republike Slovenije preučila predlog zakona v okviru svojih resornih pristojnosti, na katere posega predlog zakona. Omenil je, da je delovanje in ohranjanje pravne države temeljno ustavno določilo ter da vlada meni, da predlagani zakonodajni ukrepi sledijo zagotavljanju in uresničevanju temeljnih ustavnih načel. Dodal je, da je vlada sprejela pozitivno mnenje o predlogu zakona in je tvorno ter aktivno sodelovala sodelovala pri pripravi amandmajev. Predstavnik Državnega sveta je pojasnil delo Komisije Državnega sveta za državno ureditev, ki ne podpira predloga zakona. Nato je predstavil razpravo na seji komisije, v kateri je bil izpostavljen predvsem problem paketnega spreminjanja posameznih zakonov ter da je težko govoriti o škodljivih posledicah zakonov, saj nekatere zakonske spremembe, ki jih spreminja predlog zakona, niso še stopile v veljavo. V nadaljevanju so poslanci in poslanke vseh poslanskih skupin s tvorno debato razpravljali na posamezne člene predlaganega zakona. Ker mi je zmanjkalo časa, prepuščam branje vsem zainteresiranim. Vse gradivo je dostopno na e-klopi in v UDIS-u. V nadaljevanju je odbor glasoval o posameznih amandmajih in na koncu izglasoval z 9 glasovi za in 6 proti sprejel zakon v celoti. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona v katerega so sprejeti amandmaji vključeni. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. Hvala

Predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina 5 tisoč volivk in volivcev, podpisani Zavod raziskovalni inštitut 8. marec in zanj tudi direktorica Nika Kovač, odpravlja nekatere nedavne zakonodajne spremembe obstoječe zakonodaje s povrnitvijo zakonske ureditve v stanje pred sprejemom teh. Poglavitne rešitve predloga zakona sočasno posegajo na številna področja, od vzgoje in izobraževanja, organiziranosti in dela policije, organizacije in dela državnega tožilstva, prevoza v cestnem prometu in nadziranju kulture, kazenskega prava, prodaje in nakupa orožja, obdavčitve dohodka pravnih oseb, gradnje objektov, ohranjanja narave ter pravic tujih študentov, ki živijo v Republiki Sloveniji. Predlagatelji ocenjujejo, da ima predlog zakona finančne posledice za državni proračun, sprememba zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v delu, kot ga predlagajo predlagatelji, z delno priznanimi odhodki za stroške reprezentance in stroške nadzornih svetov iz 60 na 50 % naj bi po oceni predlagateljev povečala prihodke državnega proračuna iz naslova omenjenega davka v letu 2023 za 2,6 milijona evrov. Spoštovani! Vlada Republike Slovenije je proučila predlog zakona v okviru svojih resornih pristojnosti na katere posega predlog zakona. Gre za delovna področja Ministrstva za izobraževanje, šport in znanost, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za finance. Delovanje in ohranjanje pravne države je temeljno ustavno določilo, zato Vlada Republike Slovenije meni, da predlagani zakonodajni ukrepi sledijo zagotavljanju in uresničevanju temeljnih ustavnih načel. Na podlagi tega je Vlada Republike Slovenije dne 8. julija 2022 sprejela pozitivno mnenje k predlogu zakona, s čimer je nadomestila mnenje vlade iz dne 30. maja 2022. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč Poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Levica. Nataša Sukič, izvolite. Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav! Predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. marec, vanj pa so vključili 11 zakonov, ki so bili spremenjeni v času vlade Janeza Janše, odpravlja vrsto škodljivih ukrepov na mnogih področjih, za katere smo si v zadnjih dveh letih v Levici in takratni opoziciji zaman prizadevali tudi sami, zato ga bomo z veseljem podprli. Pomembno je tudi poudariti, da je predlog zakona skladen s poročilom Evropskega parlamenta o stanju vladavine prava v Sloveniji. Poglejmo kaj zakon prinaša. Zaposlenim v šolah in vrtcih vrača odločilni glas pri upravljanju svojih ustanov. Okoljevarstvenim organizacijam bo povrnil vlogo v upravnih postopkih pri pridobivanju raznih dovoljenj. Končuje neživljenjsko obravnavo tujih študentov, od katerih se zahteva več kot 4.800 evrov na računu kot pogoj za dovoljenje za bivanje pri nas on tako odpravlja sistemski rasizem, poglabljanje razrednih neenakosti in diskriminatorno obravnavo za študente iz republik nekdanje Jugoslavije in za študente tretjih držav v primerjavi s študenti, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije. Zakon tudi otežuje prihod protidelavske in utajevalske korporacije Uber v Slovenijo, ki si je v ta namen naročila lobistični zakon pri Novi Sloveniji. Skratka, zakon, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. marec in ga je koalicija dopolnila z nekaj amandmaji v preteklo stanje vrača ureditve na področju sestave svetov izobraževalnih zavodov, kadrovanja v policiji in izključevanja nevladnih okoljevarstvenih organizacij s postopka obravnave okoljske problematike. Predlog prav tako zmanjšuje vpliv odločanja kulturnega ministra na kulturnih programskih **13. TRAK: in povečuje vpliv strokovnih komisij ter ukinja posege v neodvisnost državnih tožilcev in tožilk. Kljub temu, da ima Zakonodajno-pravna služba pripombe glede tega, da gre za omnibus zakon, smo v Poslanski skupini Levica prepričani, da je ta zakon potrebno sprejeti, saj na novo vzpostavlja izgubljene demokratične standarde. Te je Janševa vlada v svoji slepi sli po razgradnji družbenih sistemov in podsistemov skorajda vsakim svojim zakonom ali zakonsko novelo, običajno pod pretvezo, da zgolj prenaša evropske direktive, z raznimi podtaknjenci brutalno krnila in s tem ustvarila resne motnje v demokratičnih procesih. Povedano drugače, v načelu pravniki omnibus zakonom nasprotujejo, saj ti s hkratnim posegom v vrsto drugih zakonov povzročajo pravno nepreglednost in so v nasprotju s pravnim načelom jasnosti in določnosti, vendar pa je treba poudariti, da je predlog Inštituta 8. marec poseben, saj zgolj vrača določila enajstih zakonov v stanje pred spremembami in to je tisto bistveno. Poleg tega ta zakon še zdaleč ni edini omnibus zakon, zato ne gre za nikakršen unikum, je pa edini in v tem je poseben, da ne uzakonja nekih novih, nejasnih in še neznanih pravil, ker s tem ne bo povzročil nove pravne negotovosti, pač pa bo zgolj, kot rečeno, povrnil pravila v stanje pred slabimi in močno škodljivimi spremembami, ki jih je samovoljno sprejela Janševa vladna koalicija. Gre za povsem drugačen omnibus zakon, kot je bil denimo ZUJF, iz druge Janševe vlade leta 2012, drugačen od poplave omnibus zakonov v zadnjih dveh letih, ko je Janševa vlada z njimi, šlo je za tako imenovane PKP zakone, upravljala epidemijo, kot omnibus pa je nastal tudi sloviti Zakon o debirokratizaciji,

Hvala vam. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda. Teodor Uranič, izvolite. Spoštovani! Pred nami je sklepno dejanje obravnave Predloga zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike zakona, ki ga je pripravil Inštitut 8. marec in zanj zbral ustrezno število podpisov podpore državljank in državljanov. Na odboru matičnega delovnega telesa smo zakon potrdili, po našem mnenju, v še izboljšani in z amandmaji dopolnjeni obliki. S potrditvijo na plenarni seji Državnega zbora, bomo dokončno odpravili nekatere izmed zakonskih določb, sprejetih v času vlade Janeza Janše. Določb, ki so v času sprejemanja požele ogromno ogorčenja in odločnega nasprotovanja, tako strokovne kot laične javnosti. Prepogosto namreč niso temeljile na analizah, podatkih ali strokovno utemeljenih argumentih, temveč so bile arbitrarne in interesne. Nemalo teh sprememb je bilo sprejetih po skrajšanem postopku in to kljub dejstvu, da ni šlo za preproste popravke zakonov. Nasprotno, bili so invazivni in bi potrebovali poglobljeno razpravo. Prav takšno poglobljeno razpravo, katero odsotnost so opozicijski poslanci na seji matičnega delovnega telesa svetohlinsko očitali predlagateljem. Odgovorna in demokratična politika, ki razume načela pravne države, je bila ta zakon pravzaprav dolžna sprejeti in zato poslanci Gibanja Svobode, skupaj s koalicijskima partnericama danes to počnemo. Sprejetje obenem pomeni začetek uresničevanja naših zavez iz koalicijske pogodbe. Zapisati, da bo civilna družba v procesih odločanja prepoznana kot stroka in bo hkrati naš partner, ni dovolj.

Naj se vrnem k predlogu zakona, ki je pred nami in se dotaknem nekaterih konkretnih rešitev, ki jih prinaša. Predvideva, denimo, odpravo spremenjene sestave svetov šol in vrtcev, s čimer se bo moč vrnila predstavnikom zaposlenih. Odpravlja se tudi določbi, ki sta za kazniva dejanja prisiljenja in grožnje uperjena proti uradnikom in najvišjim državnim funkcionarjev ter njihovim bližnjim predvideli pregon po uradni dolžnosti. Prav tako se v prejšnje stanje vračamo na področju policije, ki se je je Janševa Vlada brezkompromisno lotila z več vidikov, s spremembami krovnega zakona, Zakona o organiziranosti in delu v policiji se je tedaj bistveno poseglo v strokovno delovanje policije pri preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj, povečal se je vpliv politike in s tem moč ministrstva ter njegovih organov. Tem spremembam sta ob času obravnave močno nasprotovala oba reprezentativna policijska sindikata in širša strokovna javnost, pa tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. izpostaviti velja tudi, da se Nacionalnemu preiskovalnemu uradu s predlogom zakona vrača polna avtonomija, državnim tožilcem pa samostojnost. Predlog odpravlja tudi pogoj slabih 5 tisoč evrov na bančnih računih tujih študentov, ki prihajajo na študij k nam. Za izkazovanje izpolnjenosti pogoja zadostnih sredstev bo znova zadostovalo pisno garantno pismo staršev oziroma zakonitih zastopnikov študentov, z amandmajem, ki so ga sprejeli, pa bomo enako zagotovili še za nekatere druge kategorije študentov, denimo tiste, ki na študij k nam prihajajo v okviru mobilnostnih programov. Prav tako bo vloga primarnega organa za odločanje o financiranju kulturnih programov in projektov znova pripadla strokovnim komisijam. Pod krinko debirokratizacije, torej domnevnega odpravljanja administrativnih ovir, kar je bil temeljni namen tedanjega zakona, je namreč Vlada Janeza Janše odločitve o financiranju kulturnih programov prepustila ministru, ki lahko seveda odloča pristransko, samovoljno in politično motivirano, torej tako kot je minister v prejšnjem sklicu tudi počel. Na matičnem delovnem telesu so opozicijski poslanci precejšnji del časa odmerili za polemiziranje o spremembah Zakona o orožju, ki smo jih poslanske skupine koalicije predlagale z amandmaji. spremembami smo posegli v pogoje glede dovoljenih kategorij orožja oziroma izjem povezanih s tem, s čimer smo sledili določbam evropske direktive. Ta je nastala kot posledica povečanega števila terorističnih napadov v Evropi in je ravno zaradi slednjih z določenimi zaostritvami posegla v dotedanjo ureditev. Vsled vsega navedenega,

hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegi, kolegice! Danes torej obravnavamo Predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje in spoštovanje pravne države. Predlagatelj tega zakona je Zavod raziskovalni inštitut 8. marec, ki ga vodi in navzven predstavlja direktorica Nika Kovač. Namen zakona, ki posega v enajst veljavnih zakonov, je povrnitev v stanje kot je bilo pred sprejetimi spremembami v Državnem zboru, po mnenju predlagatelja so bile v obdobju 13. 3. 2020 dalje, torej v mandatu 14. Vlade Republike Slovenije sprejete številne zakonske novele obstoječe zakonodaje, ki so v pravni sistem vpeljale mehanizme, ki bojda povečujejo vpliv politike, povečuje neenakost in rušijo domnevno temeljne pravne države. A na prvi paradoks naletimo že pri oceni stanja, kot ga vidi predlagatelj. Utemeljene ocene stanja učinkov izvajanja sprejetih zakonov, ki so bili sprejeti v času mandata 14. Vlade Republike Slovenije in jih s svojim predlogom zakona targetira predlagatelj že zaradi kratke časovne distance njihovega sprejema, enostavno ne more biti. Enajst veljavnih zakonov se želi spreminjati v relativno kratkem časovnem obdobju od njegove uveljavitve, kar seveda krni načelo pravne varnosti. Predlagatelj zakona niti ni podal oziroma ni mogel podati objektivne ocene razlogov za predlagane spremembe, to je storil zgolj na subjektivni ravni, s čimer se postavlja pod vprašaj načelo zaupanja v pravo, zagotavljanje pravne kontinuitete in preprečitev pravne praznine. V Poslanski skupini SDS menimo, da pred uveljavitvijo je potrebno pridobiti objektivno oceno dejanskega stanja za sprejem rešitev, ki posega v načelo zaupanja v pravo. Prav nobenega razumnega in stvarnega razloga ni za tako hitro obravnavo in sprejetje predlaganih rešitev preden se naredi celovita ocena stanja izvajanja teh zakonov v sami praksi. V poslanski skupini SDS za sprejem takšnega zakona vidimo le en razlog, to je seveda politični razlog. Torej povsem neracionalno nasprotovanje sprejetim zakonskim rešitvam pod prejšnjo vlado. Predlaganega zakona tako ni mogoče podpreti iz različnih razlogov. Predlagatelji so mimo brcnili že pri samem naslovu, tam namreč ne odraža vsebine zakona, predstavlja zgolj kot rečeno subjektivno oceno predlagatelja, kar že samo po sebi napotuje na politično motivirane razloge za sprejem teh sprememb. Zakonodajno-pravna služba DZ je v svojem mnenju opozorila, da pogoji za uporabo pristopa ob / nerazumljivo/ zakona niso izpolnjeni, saj se posega v jasnost, preglednost in celovitost pravnega normiranja kar so pomembne prvine načela pravne države. Prav po kovaško se je udarilo po naslednjih zakonih: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o organiziranosti in delu v policiji, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Kazenskih zakonik, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o tujcih, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o Državnem tožilstvu, Zakon o orožju, gradbeni zakon ter Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. Zdaj, takšen pristop poleg resnih ovir z vidika jasnosti, preglednosti in celovitosti pravnega normiranja povzroči tudi poseg v pravice izhajajoče iz instituta zakonodajnega referenduma oziroma kršitve 90. člena Ustave Republike Slovenije. Predlog zakona namreč posega tudi v Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki pa je v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave izvzet iz referendumskega odločanja. Predlagana ureditev predstavlja takšno nasprotje, da bi Državni zbor ob odločanju o dopustnosti referenduma v vsakem primeru sprejel ustavno sporno odločite tako v primeru, če referendum dopusti ali v primeru, če referenduma na dopusti. Dodaten razlog, da predloga ni mogoče podpreti so tudi koalicijski amandmaji vezani na njihovo pravno in vsebinsko naravo, ki so bili na predlog koalicije sprejeti na matičnem delovnem telesu. Gre za amandmaje, ki so vezani na Zakon o orožju in predstavlja prepoved uporabe orožja iz točke 8a kategorije A tudi za športne strelce. S to prepovedjo bi dejansko trajno ukinili nekatere discipline v katerih slovenski tekmovalci uspešno tekmujejo doma in po svetu, kar je kot za Slovenijo kot športno nacijo nedopustno. S tremi amandmaji poslanske skupine SDS to sedaj popravljamo, upamo, da boste tudi te amandmaje z dobršno mero racionalnosti tudi podprli. Zdaj, kaj pa je dejansko intenca tega vašega zakona? Želite si imeti nadzor nad vrtci in osnovnimi šolami preko vašega sindikata SVIZ, želite imeti policijsko ministrico, ki obvladuje slovensko policijo in verjetno tudi morebiti naroča politične pregone, želite si imeti strokovne komisije na Ministrstvu za kulturo, ki bodo sestavljene iz predstavnikov vam naklonjenih prej ne vladnih zdaj vladnih organizacij, želite imeti tožilstvo, ki bo podrejeno vaši politični opciji in bo verjetno zavrglo še kakšno kazensko ovadbo proti kakšnemu tajkunu, želite si nevladnih organizacij na področju varstva okolja in narave, ki bodo rušili vsak projekt, vsako investicijo / nerazumljivo/ in pa namesto slovenskim dajete prednost tujim študentom. Za zaključek v poslanski skupini SDS tega zakonskega skrpucalu s strani Inštituta 8. marec, ki je v posmeh slovenski Ustavi in pravni državi seveda ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati. Dr. Vida Čadonič Špelič, izvolite. Hvala za besedo, gospa predsednica. Pozdravljeni predstavniki Vlade, pozdravljena predstavnica predlagateljev, spoštovane poslanke in poslanci! V Novi Sloveniji smo prepričani, da se je civilna družba lotila pisanja z dobrimi nameni. Čutila je takrat neko negotovost in strah so povedali na matičnem odboru. Do tega so imeli pravico in svoja občutja so izrazili v predlogu tega zakona, ki pa posega v 11 zelo resnih področij. V tej državi imamo pravico misliti drugače in se tudi drugače izražati, saj tako delamo tudi poslanke in poslanci. Zakaj ne bi imela te pravice tudi civilna družba? Ko pa smo zakon v Novi Sloveniji poskušali razčleniti vsebinsko smo najprej ugotovili, da ta tako imenovani omnibus posega v res

Zato se nam bi zdelo veliko bolje, če bi nova Vlada, če misli, da je treba te predloge, ki so nastali na terenu, upoštevati, da bi jih torej proučila in in potem vključila v vsak posamezni zakon. In te pomisleke deli z nami tudi Zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju. V Novi Sloveniji smo prepričani, da če je prejšnja Vlada delala kakšne napake, potem jih ne popravljajmo tako, da naredimo še večje napake in da se ne zmanjša preglednost pravnega sistema in da ne pride do še večje zmede, kot je nekako nakazala Zakonodajno-pravna služba. Namreč, treba je upoštevati, da je prejšnja Vlada delala pod težo epidemije in da je sprejemala zakone na hiter način, pač tako, da je olajšala življenje ljudem takrat v tistih danih razmerah. V tem trenutku pa res ne vidimo nobene potrebe po hitenju. Torej, če je že treba spreminjati te zakone, jih je treba dobro pripraviti, priti z njimi na matične odbore in pri tem tudi upoštevati stroko. Na matičnem odboru smo veliko slišali o subjektivnih občutkih, nismo pa dobili niti enega podatka o tej dejansko nastali škodi, pod katerega bi se podpisala stroka. Dva zakona iz nabora teh enajstih zakonov pa v Novi Sloveniji posebej omenjamo. Prvi je seveda Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Namreč, podpiramo občine, blizu nam je lokalna samouprava. Mislimo, da je sedanja rešitev o sestavi sveta zavodov pravilna, kajti prenaša dolžnosti in skrb skrb za upravljanje s premoženjem javnega zavoda in za strokovno delo na tri enake subjekte, se pravi, predstavnike ustanoviteljev, predstavnike delavcev in predstavnike staršev. Navsezadnje so te predloge pri sprejemanju zakona podprle občine oziroma njihove skupnosti. Namreč, ne smemo pozabiti na odgovornost lokalnih skupnosti in na njihovo dolžnost, ki jim jo daje Zakon o lokalni skupnosti. Zato je treba do lokalnih skupnosti biti pozoren in jim dopustiti, da upravljajo s tistim, kar ustanovijo in, navsezadnje, kar tudi plačujejo. Dotaknila bi se še Zakona o orožju. Amandma, ki ga je dala koalicija k 10. in 33. členu, je lahko nevaren. Tako opozarja Olimpijski komite Slovenije, ki pravi, da bi, če bo sprejet, lahko resno ogrozil nekatere športne discipline strelstva v Sloveniji. Torej, v Novi Sloveniji spoštujemo civilno družbo, to, ki je prišla s tem predlogom. Pa tudi ne smemo pozabiti na drugo civilno družbo, ki ima drugačno mnenje, in navsezadnje tudi ne na lokalne skupnosti. Zaradi tega, ker ta zakon preveč na hitro, pavšalno in predvsem glede na občutke, ne pa glede na stroko posega v enajst zakonov, zakona ne moremo podpreti. Hvala lepa.

Vlada Janeza Janše je izjemne okoliščine, nastale zaradi izbruha globalne koronavirusne pandemije, izkoristila za sprejetje cele vrste

podtaknila celo vrsto novosti, ki pa niso imele veliko zveze z odzivom na pandemijo, so pa trajno spreminjala nekatera družbena razmerja in sistemske ureditve. Kot da to nebi bilo dovolj, so kot po tekočem traku sprejemali tudi spremembe t.i. sistemskih zakonov kot je Kazenski zakonik, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, pa predpis o varovanju narave in podobno. Vsem tem spremembam je bilo skupno, da so bile izpeljane brez prave javne razprave in da po svoji vsebini nikakor niso predstavljale interventnih ukrepov. So pa krepile avtoritarnost oblasti, krnile pravice aktivnih državljanov in omogočale podrejanje družbenih sistemov vladajočim ter predstavnikom kapitala. Skupina aktivnih državljank in državljanov zbrana okoli Inštituta 8. marec je pripravila zakonski predlog, s katerim bi vsaj najhujše anomalije vrnili v izvorno stanje. Zbrali so krepko več od zahtevanih 5 tisoč podpisov volivk in volivcev, s katerimi so izpolnili pogoje za obravnavo v Državnem zboru. Tako zakonski predlog v resnici pomeni resetiranje spremenjenih določb zakonov na izvorno stanje na sledečih področjih: kazenskem pregonu oseb, ki bi razžalile predstavnike oblasti ali jim grozile, avtonomiji državnih tožilstev in policije, sestavi svetov zavodov s področja izobraževanja, ohranjanju in varovanju narave v primerih investicijskih apetitov, pravici do posedovanja in nošenja orožja, odnosu do tujih študentov, davčnih predpisov in olajšav za kapital, nelojalni konkurenci tujih multinacionalk na področju prevozov, predpisih s področja projektiranja objektov in vodenja gradbenih del. Vse spremembe so predlagane v obliki t.i. omnibus zakona, ki v enem zakonskem besedilu poseže v vse omenjene predpise. Ta oblika, ki je sicer zaradi ustvarjanja velike pravne nejasnosti in nepreglednosti skrajno odsvetovana, tako so bili na primer pripravljeni ravno ti PKP-ji in nekoč zloglasni ZUJF, je pa tudi edina, ki omogoča, da se stanje v najkrajšem možnem času vrne nazaj na izhodišče. Tudi če se izvorne rešitve vsem ne zdijo idealne, se lahko šele nato pogovarjamo o morebitnih spremembah v ločenih postopkih posameznih zakonov. Takšen način obravnave je po našem mnenju dopusten, saj sicer ni mogoče ustrezno hitro odpraviti škodljivih posledic množice spremenjenih predpisov, ki jih je s svojimi številnimi posegi vzpostavila prejšnja vladna koalicija. V Poslanski skupini Socialnih demokratov in koaliciji smo se zavezali podpreti civilno družbo pri teh prizadevanjih, da bi čim prej odpravili posledice škodljivih in rokohitrskih odločitev prej vladajočih. S predlagatelji smo uskladili tudi potrebne amandmaje. Zakon, ki odpravlja vsaj nekatere škodljive zakonske spremembe pretekle vlade, bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo zdaj s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili skladno s prvim odstavkom 134. člena Poslovnika. Ker je amandma Poslanske skupine SDS k 10. členu vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 33. členu, bomo razpravo o obeh amandmajih opravili skupaj.

naši trije amandmaji dejansko popravljajo to stanje, na katerega so se odzvali tudi številni deležniki iz športa. Bil je omenjen Olimpijski komite, na to opozarja tudi Slovenska zveza za praktično strelstvo.

bi praktično trajno ukinilo več disciplin, v disciplin puška, mini puška in PCC. Zdaj, kot sem že dejal, Slovenija je športna nacija. Jaz res ne razumem te vaše intence, da bi dejansko prikrajšali številne športne klube za tekmovanja tako doma, kot v tujini. S tem našim amandmajem k 10. členu popravljamo, se pravi, k 10., 33. in za novi 33.a člen, ki so jih predlagali Poslanske skupine koalicije. Zdaj na nek način ste podtaknili. Vi ste zdaj ves čas govorili o potaknjencih, ampak tukaj je pa dejansko potaknjenec, ki, kot rečeno, še bolj oži upravičnost z nabavo strelnega orožja kategorije A, se pravi z 8.a točke za potrebe strelnega športa. Tudi tukaj ste na nek način povozili 5 tisoč državljanov, ki so vložili ta predlog, ker več ne gre za to vsebino, ki so bili ti državljani, državljanke seznanjeni, ko so podpisovali Predlog zakona, ampak gre zdaj za vašo koalicijsko vsebino s strani Svobode, Socialnih demokratov in Levice. naj spomnim, da tudi, prej ste omenjali neko hipokrizijo in tako dalje, zdaj, kup zakonov so podprli tudi nekateri sedanji poslanci koalicije, ravno pri Zakonu o orožju, ga je sedanja poslanka Janja Sluga, prej prej SMC, potem samostojna poslanka, danes Gibanje Svoboda, je Zakon o orožju podprla. Tako, da vas tukaj na tem mestu za voljo slovenskega športa, za voljo slovenskih športnih strelcev, apeliram na vas, na vašo racionalnost, razsodnost, da vse naše amandmaje podprete. Hvala.

poslanke in poslanci! Dovolite mi, da glede predlaganega amandmaja podam nekaj pojasnil, ki bodo odpravile vse nejasnosti, vezane na predlagani amandma. Na Ministrstvu za notranje zadeve smo predlog predlagateljev ter koalicije skrbno pregledali in preučili ter podajamo nekaj vsebinskih pojasnil. Najprej pravna pojasnila. Gre za uporabo orožne direktive, to je Direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marec 2021 o nadzoru in nabavi ter posedovanju orožja, ki v svojem 9.a členu jasno določa, da države članice dovolijo strelcem v tarčo, da lahko nabavijo polavtomatsko strelno orožje, uvrščeno v kategorijo 6 in 7A, ne pa tudi v kategorijo 8A. Temeljna razlika med kategorijo 7 in 8A je v tem, da gre za istovrstno orožje, pri čemer gre pri kategoriji 8A za orožje s preklopnim ali snemljivim kopitom. In direktiva, ki je nastala na podlagi posledic terorističnih napadov v Evropi, prepoveduje orožje s kategorijo 8A, kot posebno nevarno orožje. Pri čemer pa ta določba v ničemer ne onemogoča delovanje in izvajanje strelskih društev, do česar bom še prišel. Tisto, kar je treba vedeti zaradi podatkov je, da je bilo v Sloveniji do 13. 7. 2022 so 4 dovoljenja za nabavo tovrstnega orožja, ter da je bilo do sedaj izdano 27 dovoljenj za tovrstno orožje v Sloveniji. Glede navedb športnih društev, da se

proučili in ugotovili, da bi prepoved tovrstnega orožja ne imela nobenega vpliva na športno delovanje, saj tako tudi trdijo ta športna združenja ne prihaja do vsebinskih razlik pri uporabi kategorije 7, ki je dovoljenja in kategorija 8a, ki pa je z direktivo prepovedano. Še več. Glede navedb, ki smo jih slišali s strani poslanca, da bi se onemogočalo tekmovanje v disciplinah kot je puška, mini puška ali pištola kaliber »karabin« je treba zelo jasno povedati, da tako mini puška kot pištola kaliber »karabin« ne spadata v kategorijo 8a in so dovoljeno športno orožje. Še več. Če so posamezniki do sedaj pridobili dovoljenje za nabavo orožja iz kategorije 8a se tudi po uveljavitvi teh sprememb ne bo za njih spremenilo ničesar, zaradi tega, ker če so člani strelskih društev ne bodo rabili nobenih novih postopkov in bodo lahko to orožje in orožno listino obdržali res pa je, da bodo z uveljavitvijo tega zakona nastajale posledice, da po tem se več orožja s snemljivim ali preklopnim kopitom, ki spada v kategorijo 8a ne bo moglo več nabavljati. Tisto, kar je treba razumeti je, da bodo še vedno lahko nabavljali orožje, ki spada v kategorijo 7a in bodo lahko nadaljevali s svojim športnim udejstvovanjem. S tem pojasnjujem, da bi z uvedbo tovrstnih pravil ne škodili nobeni športni dejavnosti v Republiki Sloveniji. Sledili pa bi orožni direktivi Evropske unije in Sveta, s katero poskušamo zagotoviti formalne pogoje za zagotavljanje varnosti v Republiki Sloveniji in bi s tem preobrnili tudi način razmišljanja o nabavi in posesti orožja v Sloveniji, ki je podoben evropskemu, kar pomeni, da gre za restriktiven, konservativni pristop,

v tako imenovano posebno nevarno orožje. Sedaj v kontekstu strelnega športa sedaj prav nobeno orožje ne bomo okarakterizirati kot posebno nevarno so pa seveda ljudje nosilci orožnih listov lahko nevarni. Sedaj pravite, da nobenega vpliva na njihovo športno udejstvovanje

Olimpijski komite kot Akcijska Strelska zveza društva Slovenije so dokaj dobro podkovani v športnih zadevah in dovolite mi, da vam preberem najprej s strani Olimpijskega komiteja dopis 13. julij 2022 podpisal ga je aktualni predsednik Bogdan Gabrovec. V tem sklepnem delu piše: »Kot opozarja naše članice Združenje oziroma Zveze športnega strelstva sta za nadaljnji obstoj in razvoj določenih disciplin športnega strelstva ne ustrezna predloga amandmajev k 10. in 33. členu obravnavanega zakona, ki se nanaša na Zakon o orožju. V zvezi s predlogom omenjenih amandmajev k 10. in 33. členu vas zato pozivamo, da pi obravnavi prepoznate in upoštevate – poudarek je na – izredno negativne posledice, ki bi jih ob morebitnem sprejemu povzročila

zakona je bila edina predvidena sprememba, ki se nanaša na zakon o orožju izvzetje organizacije, ki imajo status nevladnih organizacij v javnem interesu na področju obrambe iz upravičenca do posesti orožja iz kategorije A. Žal naknadno predlagani amandmaji na vloženi predlog zakona drastično posegajo v športna tekmovanja in skorajda ukinjajo cele športne discipline.« Pazite, skorajda ukinjajo cele športne discipline. »Prepričani smo, da predlagatelj zakona ni imel namene škoditi slovenskemu športu, zato vas prosimo, da ne podprete predlaganih amandmajev.« Se pravi, sedaj če izpeljemo posledični vzročni sklep, seveda, da predlagatelj

Najlepša hvala. Dovolite mi, da bom pri svoji razpravi nekoliko širši na začetku, ampak obljubim, da ne bom predolg. Čutim neko dolžnost kot politolog, da po tem ko sem pogledal razpravo na odboru, malo razjasnimo kako smo do termina civilne družbe v 21. stoletju sploh prišli. Načeloma v srednjem veku je veljalo, da je civilna družba centralizirana v eni organizaciji, v njej so bolj kot ne avtoritete moški oblečeni v talarje. Po razpravi na odboru imam občutek, da so nekateri poslanke in poslanci še zmeraj zavezani k dej definiciji civilne družbe. Ampak v zadnjih stoletjih je civilna družba v skladu s splošnimi družbenimi emancipatornimi in demokratičnimi procesi postala veliko več. Na osnovi takega odnosa, kot smo ga zadnjič videli na odboru do civilne družbe, neka samovoljna in vzvišena aroganca politikov, na kritiki tega je nastala današnja civilna družba, ki je neodvisna od političnih strank, od države in od nekdanje centralizirane civilne družbe, ki ji rečemo cerkev. To se mi je zdelo, da je neka stvar, ki jo moramo povedati. Sedaj konkretno k zakonu. Nekako sem znotraj tega, ko sem bral ta zakon, sem dobil en tak, kako se reče, /nerazumljivo/ sindrom, kaj smo v zadnjih letih pravzaprav doživeli. Hvala predlagatelju, da vse nas poslanke in poslance, da ste nas opomnili na to pravzaprav. Hvala, da ste ta zakon vložili en dan po volitvah, da pravzaprav vemo zakaj smo bili izvoljeni, kaj se je v zadnjih dveh letih dogajalo. Če gremo konkretno na samo materijo. Pridem do amandmajev, bi ošvrknil še tri zakone, ki jih ta omnibus zakon vrača v prvotno stanje,

ZOFVI, v stališčih poslanskih skupin smo lahko slišali, da mi vračamo politiko v šole tako, da dajemo zaposlenim možnost, da imajo večjo vlogo v

Bom ostala dva zakona izpustil, ampak dejstvo je, da bolje o tem kaj se v šolah dogaja bolje od zaposlenih ne ve nihče. In

igranje na čustva s strani opozicije, igranje na ta čustva, športna, ki so v Sloveniji po hierarhiji vrednot zelo visoko. seveda gre spet in kot je predstavnik Vlade obrazložil, tukaj pri teh konkretnih amandmajih gre za iskanje političnih točk za misinterpretacijo tega kar v zakonu piše, zato bom podprl amandmaje, ki jih je dala Vlada in glasoval proti pri amandmajih, ki jih je dala največja opozicijska stranka, drugače pa hvala tudi predstavniku Vlade, da je prej obrazložil zakaj so amandmaji taki kakršni so.

predlagateljico, ki je očitno ni. Spoštovane predstavnike Vlade. Lep pozdrav tudi dragim kolegom poslankam in poslancem. Na kratko bi se ošvignil in sicer, da politiki drugače obravnavamo civilno družbo in civilne organizacije. Ni res, saj predlog amandmaja, ki je prav vložen, tudi je civilna družba, ki na nek način se s tem amandmiranim predlogom zakona s strani vladajoče koalicije, posega in oži pravico druge skupine, ki je tudi civilna družba in to so športniki. So športniki, ki tudi posegajo po rezultatih svetovnega In sicer, vloženi predlog zakona je že spremenil in tudi zožil na nek način krog upravičencev, kot smo omenili te točke, 8., kategorije A, za potrebe športa. Vendar ne smemo pozabiti drugo, kot ste tudi predstavniki Vlade povedali, da zakon na nek način dovoli take posege. Ne, saj predlog zakona nedvomno posega v že pridobljeno pravno upravičenje oziroma pravno pravico posameznikov, ki so člani strelskih organizacij, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu, gospod Žavbi, na področju obrambe, do nabave, nošenja in posesti orožja kategorije A v primerih, ko jim je bila v posamičnem postopku že izdaja orožna listina iz prve, tretje ali četrte alineje prvega odstavka 10. člena Zakona o orožju 1, ki se jim bo pravni položaj z uveljavitvijo predloga zakona poslabšal. To Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, to ne smete povoziti. Sedaj pa ta vložen predlog amandmaja, ki smo ga vložili, na nek način prihaja do tega, da sprostimo že oženi predlog, ki bi spremenil upravičence do nabave strelnega orožja iz te kategorije. Se pravi, s takšnim posegom v vsebino zakona z amandmaji, ki so prane in vsebinske narave, so prizadete pravne in fizične osebe. Pravne in fizične osebe, ki so zaupali v pravni red Republike Slovenije in to je nedopusten poseg. To je nedopusten poseg v zakon, ki posega v načelo zaupanja v pravo kot eno izmed načel prane države in to je ustavno načelo. To je 2. člen Ustave. In je tako tudi ustavno sporna, pri čemer bi bila zainteresirana javnost, ki se takšne vsebine dotika, morala imeti priložnost sodelovati pri postopku in podati svoje mnenje. Javno sprašujem predlagateljico, ki je ni tukaj. Kje in kako ste informirali zainteresirano javnost, to javno vprašanje? Kje in kako ste informirali? V predlogu zakona ste napisali, da ste na stojnicah informirali. Za božjo voljo, informiranje je strokovno takrat, ko so strokovnjaki, interesna združenja, predstavniki Vlade, **22. TRAK: (DAG) – 10.45** (nadaljevanje) predstavniki predlogih zakonov. In zdaj vi, koalicija, sledite tem predlogom zakonov, ko dejansko sami pravite, da mora biti javna razprava, strokovna javna razprava. Kje pa je bila? Sprašujem, kateri datum in kdaj je to bilo.

kriterij oziroma tako rekoč je že spremenil ta krog upravičencev. In upravičeno se sprašujem, če je demokracija – in govorimo o demokraciji, maloprej gospa predlagateljica, 15 tisoč podpisov je bilo podpisanih

člani in podpisniki civilne družbe 8. marec soglasje za to, da spreminjate ta predlog zakona? Kje in kako? To niso čustveni…

to, kar govorimo, ne zanima jih zakon, ne zanima jih ustava, ne zanima jih Državni zbor, le »na stojnicah bomo neke stvari pripravili… « Potem pa koalicija amandmira z nekimi predlogi,

sprejemam. Govoriti o čustvih - to niso čustva, to so dejstva. Maloprej ste slišali prizadete skupine, spet civilna iniciativa. Ne smete ene skupine priznati, drugo skupino pa negirati. In Zakonodajno-pravna služba prav o tem primeru govori, da imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe in pravico nabave, nošenja in posesti orožja kategorije A. Kako lahko sedaj vi govorite o čustvih? Ne, to so dejstva. In to je tudi, bom rekel, osnova za to, da se kompleten zakon s

Da bo stvar zelo jasna, bom prebral mnenje Športne zveze za praktično strelstvo, ki se ukvarja s tovrstnim strelstvom. Športna zveza za praktično strelstvo pravi, da »je razlika med orožjem iz kategorije A, 8A in A7B le v tem, da ima orožje iz kategorije 8A izvlečno ali preklopno kopito in je, ko je to zloženo, primernejše za prenašanje

Pri tem poudarjam, da je orožje 7B še vedno dovoljeno športno orožje. Naslednje pojasnilo, ki ga je treba dati in je treba biti jasen, pa je, da s spremembami zakonodaje res omogočamo posest tovrstnega polavtomatskega strelnega orožja zgolj in samo športnim društvom ne pa nevladnim organizacijam, četudi so v javnem interesu na področju obrambe, ker mislimo, da tovrstno orožje lahko posedujejo in ga uporabljajo poleg obrambnih in vojaških struktur zgolj in samo športna društva ne pa tudi nevladne organizacije. Z vidika pravne varnosti bi rad povedal, da če so posamezniki dobili orožje, ki se s to novelo prepoveduje, po 24. 8. 2021 in so člani strelskih organizacij, bodo to orožje in listino za to orožje lahko obdržali. S tem je zagotovljeno pravno varstvo. Člani, ki pa so tovrstno orožje pridobili kot člani nevladnih organizacij, ki ne bodo več mogli posedovati tovrstno polavtomatsko strelno orožje s preklopnim kopitom, pa bodo lahko zaprosili za dovoljenje za zbiranje tega orožja ali ga odsvojili ali pa onesposobili. Z uveljavitvijo tovrstnih sprememb bomo dokončno implementirali direktivo Evropske unije in Sveta s področja orožja, ki je bila z amandmaji orožne zakonodaje v Sloveniji leta 2021 ne-implementirana. In za konec, orožje tipa v kategorijo A8-a, ki bi bilo prepovedano, v Evropi ni dovoljeno na Cipru, v Nemčiji, Hrvaški, Irski,

Hvala lepa, predsedujoča. S tem, ko ste dovolili prvemu razpravljavcu nekoliko širšo razpravo, ste žal morali tudi meni dovoliti, da na nekatere stvari odgovorim, kajti sicer bi ostale v zraku in to bi pomenilo, da pač vsi poslanci nimamo enakih pogojev za razpravo. Absolutno se bom navezala na vložene amandmaje, ki smo jih vložili v Slovenski demokratski stranki, vendar pa je potrebno povedati, da na pobudo športnih društev, športnih organizacij in nenazadnje tudi na podlagi Olimpijskega komiteja, Zveze športnih zvez. Poglejte, moram iti morda nekoliko od začetka. Res je, 25. aprila 2022 je Inštitut Inštitut 8. marec kot neka nevladna organizacija vložila predlog zakona.

V tem času je bilo resnično dovolj časa, da se predlog zakona pogleda in seveda skupaj z inštitutom pripravi tudi morebitne ustrezne amandmaje. Tako pa se je zgodilo, da smo na sami seji matičnega delovnega telesa dobili amandmaje, ki pa predlog zakona spreminjajo. Seveda je to mogoče ni nič v nasprotju s poslovnikom, vendar pa več ne moremo govoriti, da gre za zakon Inštituta 8. marec in tistih 15 tisoč, ki so se pod ta zakon podpisali. To več ni ista zadeva. In če bomo tako sankali ljudi, pomeni, da bomo začeli zbirati podpise pod nek zakon, potem pa bo na koncu prišla povsem druga vsebina in bomo govorili, da je to še vedno predlog ljudi, ki so to podpisovali. Tako se z ljudmi ne dela, tako se ljudi ne izigrava. Rečeno je bilo s strani kolega Žavbija, da v bistvu zakon popravlja vse tisto kar je bilo v dveh letih storjenega slabo. Potem je pa bilo res malo storjenega slabo. Čez 200 zakonov, zakoni o nujnih ukrepih in tako naprej in tukaj imamo posege v 11 zakonov. V čem vidim problem? Poglejte, mi smo vložili amandma, spoštovana predsednica tudi vam to govorim, zato, ker ta amandma, ki smo ga mi vložili, v bistvu posega v zakon toliko, da ga vrača v prvotno obliko, ki ga je vložili inštitut 8. marec. Mi nič drugega ne posegamo v predlagani zakon, samo želimo s tem amandmajem, da se povrne tisto kar so ljudje želeli in podpisali. Gre pa za to, da so se športne zveze oglasile in tukaj gre ne gre samo za nek čustveni medmet, ampak gre dejansko tudi za tiste, ki se strokovno s tem ukvarjajo, ki se športno s tem ukvarjajo in opozarjajo na to, da jim bo onemogočen določen šport in mi z amandmaji vračamo samo to. tukaj je prej državni sekretar govoril koliko dovoljenja in štiri dovoljenja za nekaj, nekih 27 dovoljen to ste omenjali, lepo vas prosim, saj to niso nobene številke. Se opravičujem, ampak glede na to, da prihajam iz območja kjer je težka in zaskrbljena problematika z romskim prebivalstvom, boste v vsakem naselju našli več ilegalnega orožja. In jaz upam predstavniki ministrstva, da boste to najprej uredili. Skratka, mi želimo, da se zadeve vrnejo nazaj, ampak vi z amandmaji posegate dlje in ne želite, da zadeva ostane takšna kot je in športnim navdušencem jaz rečem pa tudi potem tistim, ki gledamo, onemogočate, da bi nekatere izvedbe športe še naprej lahko opravljali. In kot drugo, nekako najtežje v tem trenutku zame, na primer, da se posamezniki ne strinjajo s temi predlogi zakon, kar je absolutno mogoče, 15 tisoč ljudi meni tako, drugih 15 tisoč meni drugače, zato imamo po Ustavi tudi možnost referenduma. Ampak veste kaj ste vi naredili? Tako tem športnim navdušencem kot tudi nekaterim drugim, ki so zajeti v tem predlogu zakona onemogočate referendum. onemogočate referendum. Tukaj pa ne gre za 5 tisoč podpisov pod zakoni in vložitev zakona, tukaj gre za mnogo višjo ustavno pravico, pravica do referenduma. Zakaj ste jim onemogočili? Zato, ker ste med temi 11. zakoni vtaknili tudi zakon, ki onemogoča referendum po svoji osnovi, ampak, ker ste naredili paket zakonov je onemogočen referendum tudi za vse ostale zakone. To pa je ustavno sporno. Ampak to ni rekla Anja Bah Žibert, to je rekla Zakonodajno-pravna služba. Onemogočili ste ljudem, da bi se lahko zjasnili. Zato prosim, ko govorite o nekem resetiranju na obstoječe stanje, ni res, vi ste res resetirali neko prejšnje stanje, ampak ste tudi resetirali 8. marec z amandmaji, 5 strani amandmajev, 5 strani sprememb obstoječega zakona. To pomeni, da zakon in več takšen kot so si ga želeli podpisniki, se pravi 15. tisoč podpisnikov

Institut 8. marec kdaj se bo odzval pa še nisem slišala se pravi, da pač eden in drugi farbate državljanke in državljane. Skratka, jaz upam, da boste vendarle z razumom sprejeli ta amandma, ki dejansko ne spreminja predlagani zakon, ampak daje nazaj v obstoječe stanje kot so si ga želeli podpisniki pod ta zakon, nič drugega. In seveda omogoča vse tisto, kar nam očitajo različna strelska druženja in tudi Olimpijski komite. Skratka, če vam je res mar do državljank in državljanov tako kot pravite, potem boste ta amandma podprli in omogočili udejstvovanje športa tako kot ga je ta predlog zakona, ko je bil omogočil. Hvala lepa.

da naj se v današnjo razpravo ne vnaša nekih podtalnega sovražnega govora oziroma hujskanja napram eni skupini recimo konkretno Romom, ki so bili omenjeni, ki nimajo nobene zveze s tem zakonom so pa ranljiva skupina in na podlagi nekega stereotipa koliko boj, da orožja posedujejo to je hujskanje napam neki družbeni ranljivi skupini in prosim, da se temu enostavno začnemo dosledno izogibati. Prostor v Državni zbor ni zato, da hujskamo ljudi proti komurkoli in proti Romom še posebej ne, ker so ranljiva družbena skupina. Hvala. Hvala. Moram opozoriti, da to ni bil postopkovni predlog. Ni šlo v povezavi s Poslovnikom. Jaz v razpravi kolegice nisem zasledil nobenega podtalnega namigovanja. Bilo je pač nekaj dejstev navedenih v povezavi z romskimi vprašanji. Tako da, to ni bil postopkovni. Gremo naprej. Želi še kdo razpravo k 10. in 33. členu? (Da.) Vidim, da je še želja, zato se prijavite, kdor še želi razpravljati.

na odboru seveda to ni več tak zakon kot so se vanj podpisali volivci to je zakon vladajoče koalicije, ki s tem prevzema tudi vso tudi vso odgovornost za posledice tega zakona in kdor danes še govori o civilni družbi ta se strahovito spreneveda. Ko je bil zakon vsebinsko amandmiran to ni več tisti zakon, pod katerega so se podpisali volivci. Toliko, da se ne sprenevedamo. Drugo, kar je. Lepo bi bilo, če bi pač ljudje vedeli o čemu odločajo. Žal se je izkazalo včeraj že oziroma predvčerajšnjem na odboru, da pravzaprav velika večina zaupa. To je tisto, kar sem že na odboru rekel, če bi bili sedaj na koncu mandata se zagotovo tak zakon niti slučajno ne bi pojavil predvsem pa bi bila, potem tudi razprava in odločitev bistveno drugačna. S tem zakonom delate škodo, velikansko škodo. To sedaj marsikdo misli sedaj gremo pa džihati proti tistim, ki so bili sedaj pa bomo nekaj naredili. Naredite samo škodo. Predvsem podirate zaupanje v pravno državo. Tisto zaupanje, ki sledi iz 2. člena Ustave, ki pravi, da pač je Slovenija pravna in socialna država. Prizadeli boste skupino ljudi, ki so zaupali v pravni red te države in so pač bodisi uporabili bodisi nameravali uporabiti določene pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz sedaj veljavne zakonodaje, ki jo vi na horuk spreminjate.

(nadaljevanje) na katerega je ta amandma vrgel ven iz zakona. Zvezo borcev, gospe in gospodje, Zvezo borcev vi mečete iz zakona. To so veteranske organizacije. In na ta način imajo vse države tega sveta, sveta, vse demokratične države po navadi urejeno, da imajo oni pač določene pristojnosti na tem, zaradi vzdrževanja tradicij, zaradi vzdrževanja znanja in izročila za naslednike. Zvezo borcev vi mečete ven iz Zakona o orožju. Dobro jutro, če tega niste vedeli. Ven mečete Društvo Sever, policijsko društvo Sever. Mnogo večje, kot tisto, ki ga imate vi v mislih. Da ne govorim o Zvezi borcev, ki je daleč najštevilčnejša organizacija med temi, ki jih vi mečete ven, kot veteranske organizacije. In ko sem to omenil na seji Odbora, je bil par zelo čudnih pogledov, k sploh tega niste vedeli, očitno. Ven mečete Zvezo borcev, Zvezo veteranov, ven mečete Društvo Sever, policijsko društvo Sever, ven mečete Zvezo častnikov Slovenije, če kdo ne ve tega. Žalostno. Ampak neznanje pripelje do takih, in nekdo z vami manipulira. To vi mečete v resnici ven iz zakona. In zdaj, kaj ste naredili. Nasedli ste še za povrh vsega na en amandma, ki ga je nekdo pritresel zato, ker je hotel obračunati za nazaj in ko mu je ego malo potrpel, ko je bil prejšnji zakon sprejet, ker je bil sprejet s popolnim soglasjem pri temeljnih rešitvah. Izjema so bile neke nepomembne tam zadeve v zvezi z dušilci, pa to, česar se pa zdaj vi sploh ne lotevate. Ampak tisto, kar je bilo pa usklajeno, je bilo pa usklajeno z Olimpijskim komitejem, ki je imel takrat še precej drugačno vodstvo, če lahko spomnim, vaše. Usklajeno je bilo s strelskimi organizacijami, med katerimi je večina vam naklonjena, če še niste tega pogruntal. Usklajena je bila s športniki, s športnimi zvezami. Usklajeno je bilo s tistimi, ki se ukvarjajo z muzejsko dejavnostjo na tem področju. Z vsemi je bil dosežen praktično konsenz o temeljnih rešitvah. Zakon je bil pa tako dober, da so potem iz Evrope hodili sem gledati, kako smo to uredili. Vi pa na horuk. In kaj ste v resnici, boste s tem naredili. Tudi, če se sprejme ta varianta, za katero slišim, naj bi bila zdaj v igri, pa za nazaj pustite, za naprej se pa prepove. Veste, kaj to v praksi pomeni? To, GPSC je aktivno streljanje, poteka v več kategorijah, ena od njih je tudi kombinacija. Na eni od kombinacij se uporablja tudi to orožje, o katerem danes govorimo. To pomeni, da imamo lahko najbolj perspektivnega tekmovalca na tem svetu, če boste sprejeli tako rešitev, kot jo vi predlagate, rešitev, ne, polomija, pa mu nihče, niti Olimpijski komite ne bo mogel več dovoliti, da ima tako orožje in z njim tekmuje. Se pravi, enostavno uničite neko panogo, ki je ali prej ali slej bo olimpijska panoga.

Isto se dogaja zdaj. S tem nikogar, tako kot si mogoče kdo predstavlja, da ne vem koga prizadenete, izključno slovenski šport. Tisti slovenski šport, ki je imel nekaj odličnih tekmovalcev. /nerazumljivo/ Rajmunda Debevca. In, ki ima tudi danes odlične tekmovalce na področju strelskega športa. Njih ste se lotili. Nihče se ne loteva ilegalnega orožja, kjer bi res morali še kaj narediti. Tisto pa je nevarno. Nihče se ne loteva orožja nekdanje UDBE, na katerega sem opozarjal, ko sem vodil KNOVS v prejšnjem mandatu. Dva velika zločina v Sloveniji sta bila zanesljivo narejena s tem orožjem. Tisti v Izoli dol in v Ljubljani, ko je oficir ustrelil svojo bivšo partnerko tam v bloku. Kako se to vidi? Ker gre za strokovno odstranjeno številko na orožju, izdelano v nekdanji Jugoslaviji, ki je prekovano, ne samo, da je zbrisano, pa zradirano, pa še obdelano, da se ja ne more ugotoviti, za katero številko gre. To je orožje nekdanje

In še enkrat vam povem, z osnovnim zakonom že mečete ven Zvezo borcev, če tega niste vedeli, Društvo Sever, Društvo častnikov Slovenije, Zvezo veteranov. In s tem boste uničili še eno panogo slovenskega športa, nič drugega ne boste naredili. Kajti tisti, ki do česa hoče priti, bo prišel nelegalno, in to je mnogo slabše, to je neskončno slabše. športniki želijo delati legalno. In mimogrede, kdor ne ve tega, v slovenskem orožjem, ki je namenjeno športu, v Sloveniji ni bilo nobenega težkega zločina narejenega v vsem času obstoja samostojne Slovenije. Bilo je nekaj nesreč z lovskim orožjem, bilo je zlorab še in še ilegalnega orožja, s športnim pa ne, vi se pa zaletavate v šport. Ker pač vas je nekdo potegnil za nos in vam sploh ni razložil tega na tak način kot vam poskušam zdajle. Ko se je spreminjal osnovni zakon, se je spreminjal tako, da je bila javna razprava.

Če se gre pa na horuk, potem pa se dela škoda. In verjemite mi, delate škodo. Delate škodo športu in še na mnogih drugih področjih, inženirstvu, delate škodo varovanju okolja, delate škodo slovenskem razvoju, ampak čas mi žal ne dopušča, da bi vse to razložil podrobno. Bom pa z veseljem, če bo kje priložnost na kakšnem mediju. Na ta način se zakonov ne dela. Zato so postopki, zato so javne razprave. In še pozabili ste vsi po vrsti, da akti, ki urejajo naše delo, določajo, da mora vsakdo, ki je prizadet, imeti nekje v postopku sprejemanja zakonodaje priložnost, da izrazi svoje mnenje, da izrazi svoj interes. izhaja iz poslovnika in še posebej iz resolucije, ki jo, verjamem, da novi ne poznate. Ta zakon, ki ga vi zdajle na horuk sprejemate, tega ne omogoča. Specialno pa tega ne omogočajo v zadnji sekundi vloženi amandmaji, ki so šli v vsebino daleč preko tistega, kar je bil prvotni predlog zakona. Zato, gospe in gospodje, je tako sprejemanje zakonov v očitnem nasprotju s pravili, ki veljajo v Državnem zboru, je v očitnem nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije in je v očitnem nasprotju z 2. členom slovenske Ustave – Slovenija je pravna država. Se pravi, je očitno protiustavno. In tako se bo zgodba žal, če boste šli z njo naprej, tudi končala.

Bi mogoče malo o evropski direktivi, ki je bil omenjan, vendar podrobno tudi predstavil, kako je dejansko ta prenos Direktive EU 2021/555 2021/555 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 o nadzoru nabave in posedovanja orožja. Ta direktiva v uvodu, 24. točka, določa, da države članice imajo možnost, da dovolijo nabavo in posedovanje strelnega orožja, pomembnih sestavin delov in streliva razvrščenih v razred A, kadar je to potrebno v izobraževalne, kulturne, tudi za film in gledališča, raziskovalne ali zgodovinske namene. Prav tako države članice lahko v posameznih in ustrezno utemeljenih primerih izjemoma izdajo dovoljenje zbiralcem, da nabavijo in posedujejo strelno orožje, pomembne sestavine, dele in strelivo razvrščene v razred A, če upoštevajo stroge pogoje glede varnosti vključno s tem, da nacionalnim pristojnim organom dokažejo, da so sprejeti ukrepi za preprečevanje tveganja in javno varnost ali javni red, **28. TRAK: (NB) – 11.15** (nadaljevanje) in da so strelno orožje pomembni sestani deli ali strelivo shranjeni s stopnjo varnosti, ki je sorazmerna s tveganjem povezane z nepooblaščenim dostopom do njih. Se pravi, iz tega navedenega je razvidno, da ta direktiva ne dovoljuje nabave in posesti orožja kategorije A le za namen športnega udejstvovanja, mi ga sedaj z amandmajem to tudi podkrepimo. Poleg tega pa 17.a člen Zakona o orožju posebej restriktivno ureja nabavo in registracijo orožja iz 6.a, 7. in 8. točke kategorije A, saj ni pogoj zgolj članstvo v strelski organizaciji, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe, ampak mora biti posamezni član te organizacije vsaj dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge vključen v proces športne vadbe, posameznik mora v okviru navedenih strelske organizacije tudi aktivno vaditi za tekmovanja ali tekmovati na strelskih tekmovanjih na katerih se uporablja orožje iz 6. točke kategorije A ali 7. toke kategorije A ali 8. točke kategorije A. Strelska tekmovanja mora priznavati strelska organizacija iz prve alineje istega odstavka ali mednarodno in uradno priznana strelska športna zveza, in da orožje iz tretje alineje istega, priznana strelska športna zveza. In sedaj o tem govorimo prav. Se pravi, da je treba evropsko direktivo ne samo govoriti, da se zoža in spremeni, ampak tudi kompleksno v drugih členih zakona, obstoječega zakona o orožju tudi kot celoto spremljati. Sedaj ponovno in ponavljam, da vloženi amandmaji na predlog zakona, pač ki je bil včeraj obravnavan, ti amandmaji dejansko spreminjajo vsebinsko vsebinsko predlog osnovnega zakona, ki ga je vložilo 15 tisoč podpisnikov v Združenju 8. marec, in obžalujem to, da koalicija ne razume dejstva, da tudi evropska direktiva na področju strelnega orožja pravno ima možnost, da vsaka država in te stvari, bom rekel, niso v duhu javnega interesa, saj kot sem povedal, omenjena društva prav tako so nevladne organizacije in deluje na tem področju. Tako, da dejansko s temi amandmaji, dejansko voljo podpisnikov negirate in spreminjate zakon 8. marca in voljo ljudi. To je nedopustno.

podpisniki tega zakona še kako zelo podpisujejo tudi amandmaje, ki jih je koalicija vložila. Namreč prav pri amandmaju o katerem teče zdaj beseda, ne gre kar tako za eno orožje mogoče, ne vem, zračno puško, ki jo poznamo iz strelskih društev iz šol, ampak gre za dolgocevno orožje z zložljivim kopitom, polavtomatsko orožje s katerim lahko na enkrat izstreliš več izstrelkov. Večina od nas jih verjetno ne pozna in se tudi ne želi spoznati tega orožja, ampak orožje je zložljivo, se lahko prenaša, se lahko tudi skrije. Mi smo seveda zelo temeljito prebrali in razmislili vse pripombe, ki so prišle iz različnih društev, ki ste jih navajali, smo se z njimi pogovorili, smo se pogovorili tudi z drugimi strokovnjaki, smo prosili Ministrstvo za notranje zadeve še za dodatno obrazložitev, ki smo jo tudi slišali v današnji razpravi in menim, da so amandmaji, ki smo jih sprejeli v koaliciji, res zelo na mestu, predvsem pa, da je izločitev iz nabave, nove nabave za to orožje predvsem v zelo širokem javnem interesu. In če z ničemer ne otežujemo tekmovanje, tekmovalcev, ki že zdaj tekmujejo s tem, potem ne vem zakaj tako zelo na široko razlagate kako škodimo športu, ker mu ne. skrbimo pa za javni interes in mislim, da bi nam moralo biti prav vsem v tej dvorani zelo jasno, da moramo stati na stališču, da orožja tega kalibra resnično ni smiselno prodajati v Sloveniji **29. TRAK: (DAG) –

ki seveda v končni fazi vodijo celo v neustavnost, kot je bilo danes rečeno. Glejte, pri Zakonu o organiziranosti in delu policije vas je zmotilo to, da je državni tožilec prevzel usmerjanje dela policije

in državnega tožilca v predkazenskem postopku. Tako bi tu veljalo počakati na učinke izvajanja zakona, vi pa seveda tu hitite, logično, ker je bilo to sprejeto pod prejšnjo Vlado. izpostavim tudi ta vaš naroben pogled na Zakon o državnem tožilstvu, kjer vas je zmotil institut sopodpisa predstojnika, ki dejansko zagotavlja večjo učinkovitost in enotnost pregona kaznivih dejanj.

dejansko poslanih nazaj, ker je predstojnik tožilstva videl, da s temi osnutki sklepov o zavrženju ni vse okej. Glejte, v letu 2021 je bilo 70 takšnih osnutkov sklepov, morda jih bo v naslednjih letih 100, 200, 300.

ključno za zaupanje javnosti v delo in ugled državnotožilske organizacije. Tako vas prosim, ne rušite tega zelo koristnega instituta sopodpisa, ker, kot vidite, v letu 2021 se je dejansko že prijel in so ga predstojniki tožilstev vsaj v 70 primerih uspešno

dejansko odpravljata to vašo dodatno neustavno omejitev strelskega športa in njegovega razvoja. Tako za voljo slovenskega športa, za voljo strelskega

Hvala lepa za besedo. Prav zanimivo, no, koliko si dajete opravka s tem Zakonom o orožju. In to prav vi, ki ste, bojda, z zakonom, ki ga sedaj ta predlog poskuša vrniti na nekdanje stanje, prenašali evropsko direktivo. Potem pa ste, glej ga, zlomka, pritresli z amandmaji, SDS, NSi in SNS, s katerimi ste liberalizirali dušilce, legalizirali teleskopske palice, omogočili pridobitev orožnih listin za A kategorijo za strelske organizacije, nevladne organizacije s področja obrambe, omogočili zbirateljem zbiranje tudi najbolj modernega vojaškega orožja, poenostavili postopke za pridobitev orožnih listin za bivše policiste, vojake in obveščevalce, omogočili legalizacijo črnega orožja in še nekaj drugih, manj spornih amandmajev ste se spomnili. Vse to ste naredili z amandmaji, prenašali ste pa, bojda, evropsko direktivo. Kar počnemo tukaj, kar počne predlog Inštituta 8. marec in kar počnejo amandmaji, ki samo nekje precizirajo stvari, ki jih mogoče civilna družba ni dovolj dobro precizirala, je, da se, prvič, ta del zakona in nasploh zakon usklajuje z evropskimi direktivami. Torej tisto, kar bi vi morali v osnovi narediti, pa ste potem nadgradili s kupom podtaknjencev, ki sem vam jih pravkar naštela. In v ničemer ta zakon ne onemogoča športnih društev, to je bla, bla, bla, Debevca in ostale velemojstre športnike smo imeli že davno pred vašo vladavino, pa takrat ni bilo vaših podtaknjencev, pa so športna društva ustvarjala vrhunske strelce. Le kako to? Pa niste vi nič pomagali pri tem, da imamo te vrhunske športne strelce niti vaši podtaknjenci k temu niso prav nič pripomogli. Zveza borcev, pravite, da s tem izločamo Zvezo borcev. Ja, od kdaj pa Zveza borcev s svojimi puškami strelja naokrog? Saj ne rabijo streliva in municije, oni imajo to za svoje protokolarne stvari tiste puške in oni ne rabijo veselo pokati naokrog. Jaz res ne vem kaj vas tukaj v resnici muči. Kot rečeno, tukaj gre za strogo uskladitev z evropsko direktivo, jaz ne vem ali se vam zdi evropska direktiva mogoče sporna, pojma nimam kaj vas toliko tu muči. Sklicujete se na vse žive, res prav neverjetni ste. Če bi civilna družba imela kaj proti tem amandmajem bi bila zdaj že v zraku se vam ne zdi, ali ste slučajno opazili da je? Ni. Inštitut 8. marec, ki je sprožil to iniciativo je brez skrbi ves čas v dialogu s širokim, z mnogimi ljudmi iz cele Slovenije in ni pritožb, zato, ker ljudje točno vedo, da se vrača stanje v stanje pred vašimi posegi na vrsti področij, ki so bili rušilni, rušilni za demokratično ureditev te države in pa nevarni. V primeru orožja, o katerem se danes toliko trudite, pa še celo nevarni, kajti še še malo pa bi šli po poti Amerike, kaj ne, kjer vemo kaj se dogaja vsake toliko. zakaj bi imeli zbiratelje najmodernejšega orožja, ki ga ima na razpolago vojska? Kakšni zbiratelji so to, ali je to slučajno arhivsko orožje recimo? Zakaj bi bile teleskopske palice na enkrat legalne, zakaj? In tako naprej, cel kup vaših pogruntacij, ki gredo v smeri, da se lahko posamezniki ali pa kakšne para skupine veselo oborožujejo in to se ne more dogajati in zato je prav, da je to strogo regulirano in strogo skladno z evropskimi direktivami. Potem si izmišljujete vse živo od tega zakaj je to omnibus, ja, saj smo povedali, jaz sem v stališču jasno povedala, omnibus zakoni načeloma niso v redu zato, ker so nepregledni in tako naprej, ampak ta omnibus je edini izmed vseh omnibusov v zgodovini te države, ki samo vrača stvari v stanje kot je že bilo, kar pomeni, da so takrat zakoni bili poslani v parlament s pomočjo javne razprave in tako naprej, nič spornega ni v tem samo stanje preden ste vi posegli s kupom vaših škodljivih intervencij in s kupom vaših podtaknjencev in to je razlika do ZUJIF-a in razlika do vaših megalomanskih PKP zakonov, kamor ste tlačili vse živo od Jambrekove univerze se spomnimo do ne vem česa, kar ni imelo nobene zveze z epidemijo in vendarle smo imeli vse to ali pa tistih posegov, to se pravi pooblaščanja policije za celo posege v tem, da lahko prikoraka policija domov v stanovanje, pa ne vem kaj vse ste se še vse izmišljevali takrat. To so bile hude stvari. Na tak način se je rušil normalni demokratični proces, temelji demokracije, na tak način se je posegalo v temeljne človekove pravice, na tak način se je destabilizirala ta država, na tak način se je enostavno demontiralo družbene podsisteme družbene podsisteme in sisteme, to ste počeli ves čas, pa ne samo s temi 11. zakoni, ki so tu notri, pravzaprav skoraj z vsakim zakonom, prav utrujali ste nas s tem. Potem ste se razburjali na odboru »joj, prinesli ste amandmaje«, pa smo jih prinesli skladno s proceduro. Kaj ste pa vi delali? Ob dveh ponoči smo dobili 100 strani amandmajev pri vaših PKP, 100 strani ob dveh ponoči, noben jih ni mogel niti približno prebrati.

Sploh pa je zanimivo, kako se napenjate okrog tega orožja. Prav nič ne bodo športna društva oškodovana s tem, nič. Še naprej bodo torej se rojevali in vzgajali novi Debevci in ostali vrhunski strelci, prav nič torej jih ne bo omejilo. In Zveza borcev, na katero se zdaj sklicujete, ne rabi streliva za to, da paradira s puškami naokrog. Hvala lepa.

Ne se lagat državljanom! Z amandmaji posegate v tisto, kar so se državljanke in državljani s podpisi zavezali oziroma izrazili željo, da želijo, da se stvari spremenijo. Vi pa to popravljate! Ja, mi smo prinesli svoj zakon in smo se koalicijske stranke pod tisto podpisale, vi pa izkoriščate podpise državljank in državljanov zato, da želite preko njih oziroma na ta način stvari spreminjati po svoje. To je pa pokvarjeno, to pa je razkroj pravne države.

tisti, ki v tem Državnem zboru oziroma na zunaj tega državnega zbora predvsem mladi predlagatelji tega zakona, tega paketa zakonov mislijo, da je bila lanska situacija ali pa dva leti situacija v Sloveniji enostavna, potem si zatiska oči. In tudi tisti, ki danes mislijo oziroma da bo jeseni situacija v Sloveniji enostavna, potem živi v nekem drugem svetu in predlagam, da še počaka mesec ali dva in da bo te zahtevne čase doživel. Seveda naloga vseh nas je pa, da skozi te zahtevne čase, predvsem je to naloga vlade, preidemo čim bolj celi. Tu imam v mislih državljanke in državljane. Podpredsednik, jaz se opravičujem, ker bom mogoče, ker je že prejšnja predsednica Državnega zbora na tem zakonu in tudi vi dovolili nekaj uvodnih besed splošno potem pa k amandmaju. Seveda sam nikoli ne bom želel biti izvoljen v Državni zbor, če mi bo to obljubila ulica, da mi bodo zagotovili z neko podporo podpisov, ne vem, 10 tisoč ali pa 15 tisoč, da bom sedel v tem Državnem zboru in potem seveda bom odvisen tem tem podpisnikom. Seveda sam sem mnenja, pa nikogar ne želim žaliti, da je to zloraba. To je velika zloraba. Pa boste videli, kolegice in kolegi predvsem z moje desne strani, ko sem prej govoril o zahtevnih časih. Mi smo v lanskem letu govorili veliko o investicijah v Republiki Sloveniji, predvsem energetskih. Tu so nevladniki in nekatere cenim, mnoge pa tudi ne cenim. Njim zdaj vračate zopet ključno odločitev v teh zahtevnih projektih, jih Slovenija še kako potrebuje. Pa vas naj spomnim, no, spoštovani tisti, ki poslušate in tudi nevladniki. Glejte, v življenju sem se nekaj naučil, ko sem poslušal nevladnike. Pa če gremo k izgradnji podjetja Magna pri Mariboru,

Jaz dvomim, da vedno s strokovnimi podlagami jaz se bojim, da so kakšne druge podlage. Skratka, s tem zakonom tem paketom zakona, ki ga jaz imenujem, da je predvsem nestrokovni predlog tem nevladnim organizacijam vračate velika pooblastila. Ampak, kolegice in kolegi, med vami je tudi dolgoletni župan, poslanec, ki ima prav gotovo zelo veliko izkušenj na tem področju boste naredili bumerang / tega se zavedate. Gremo k Gradbenem zakonu, ki smo ga sprejeli. Ta zakon je bilo nujno sprejeti. Je dobil tudi veliko podporo v tem Državnem zboru. Pustimo sedaj ali so vam všeč stranke, ki so bile v Državnem zboru ali tisti, ki smo še danes ali smo vam všeč ali nismo, ampak ta sprememba zakona je bila nujna. Na to nas niso opozarjali tisti, ki na ulici podpise zbirajo. Na to so nas opozarjali investitorji. Predvsem so nas opozarjali na to zakonodajo tisti, ki že vrsto let izdajajo na upravnih enotah predvsem pa inženirji tisti, ki delajo 10, 20, 30 ali pa še več let v gradbeništvu. Danes v gradbeništvu primanjkuje strokovnjakov. To ni treba, da o tem veliko govorimo, s tem se srečujemo na vsakem koraku. V prejšnjem enem mandatu nazaj so to področje, ko smo to zakonodajo sprejemali takrat je bila ministrica iz kvote Desus, ki je bila nekoč županja tudi izdajala gradbena dovoljenja, ampak žal so ji arhitekti zlezli pod kožo in so vzeli ta zakon za svojega.

To je nestrokovni predlog. Mi imamo danes inženirja, ki dela 30 let v gradbeništvu, ima ogromno znanja, ima mojstrski izpit in mimo njega sedaj dajemo za tem s tem predlogom zakona arhitektom pa krajinskim arhitektom pooblastilo z današnji glasovanjem. To ni prav, spoštovane kolegice in kolegi. Eden od poslancev verjetno mi odkimuje, ampak to ni prav življenje drugače kaže. Tudi s tem se boste srečali z izjemnimi težavami. Skratka hočem vam povedati, da ta sklop zakonov mi bi lahko danes govorili seveda za vse vlade v Republiki Sloveniji jaz sem trdno prepričan, da so vse vlade sprejele veliko pozitivnih zakonov v svojem mandatu tudi vsaka vlada je sprejela kakšen zakon, ki ni najboljši. Skupna naša naloga pa je, da te zakone, ki niso dobri popravimo skupaj seveda in dodamo tiste življenjske segmente, na katere državljanke in državljani naletijo vsak dan. Skratka, da še preidem k amandmaju. Sam bom ta amandma - je Slovenske demokratske stranke - podprl, ki mogoče malo blažijo te nestrokovne predloge skratka predvsem jih blažijo v dobrobit slovenskega športa. Hvala.

Jaz bom začela tole moje razmišljanje. Ob tem današnjem predlogu zakona, da se pravzaprav sprašujem / nerazumljivo/ amandmaji je prišlo do izigravanja civilne družbe, to je dejstvo. Ampak kaj je civilna družba? Kakšna je definicija civilne družbe v Sloveniji poudarjam v Sloveniji? Ali ste za ta predlog škodljivega zakona morda vprašali Društvo kmetic Koroške

kakšno pritožbo in se bo to vse skupaj podaljšalo. Torej, to je velik problem. Velik problem je zato, ker to sprejemamo v takšnem sklopu in velik problem je, zame osebno, tudi da se mnenje Zakonodajno-pravne službe ne upošteva, ker nenadoma naenkrat pa to ni potrebno. Torej, s tem današnjim predlogom k temu amandmaju, ko ga seveda ne boste sprejeli očitno, je neizpodbitno dejstvo, da s tem preprečujete nadaljnji razvoj strelskega športa v Sloveniji, tako treninge, tako tekme mednarodne, domače, državne. Na to vas opozarja Strelska zveza Slovenije, vas opozarja tudi Olimpijski komite. Torej, to je tudi en korak stran od civilne družbe, če nam že civilna družba postavlja pogoje za delo in upravljanje. Ampak jaz se bom tu pa še dotaknila enega drugega problema. To je ta sestava svetov sestava svetov javnih vrtcev in šol. In ne bom ponavljala, da prehajate zopet na 3+5+3 s tem predlogom, čeprav trdite da to ravno zaradi tega, torej zmanjšanja vpliva politike v šole. Se mi pa zdi to ravno nasprotno. Ravno z uravnoteženo sestavo svetov izobraževalnih zavodov bi bilo to preprečeno. Ampak ob tem pa naj samo spomnim na

Mi se pogovarjamo o javnih zavodih, kjer so revidirali učinkovitost Vlade Republike Slovenije, ministrstva za kulturo, za zdravje, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prav v tistem delu, ki se nanaša na sistem upravljanja javnih zavodov, in sicer v času od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 in splošna ugotovitev: revidiranci so bili prav na tem področju delno učinkoviti. Kaj pravi, da skrajšam, kaj prvi torej poročilo Računskega sodišča, ki bdi nad potmi javnega denarja, kot je njihov moto. Namreč, v tistem svojem delu pravi: »Po naši oceni mora biti sestava sveta zavoda takšna, da omogoča zasledovanje javnega interesa, čemur pa težko pritrdimo v primeru sestave sveta zavoda na področju vzgoje in izobraževanja. Ministrstvo pristojno za vzgojo in izobraževanje kljub ugotovljeni drugačni ureditvi sestave sveta javnih zavodov iz njegove pristojnosti na zaznalo potrebe vsaj po razmisleku o potrebnosti morebitnih sprememb.« In še priporočam vam, da si več o tem preberete o tem poročilu na strani 62, kjer Računsko sodišče govori ravno o tem, kako bi lahko s sorazmernim deležem članov sveta zavoda sledili javnemu interesu. Ponavljam: javnemu interesu. No, ja, pa tudi vprašanje, kaj v tem trenutku sploh še pomeni Računsko sodišče v Sloveniji. Hkrati ob tem tudi poudarjam, da nas na to tudi še ena sfera civilne družbe opozarja, to je Skupnost občin Slovenije,

ki pravi 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki delavcev in 3 predstavniki staršev. Jaz v sklopu vsega tega naj povem naslednje, samo v premislek, očitno prihajajo nova pravila, drugačen pristop

Hvala. Za repliko je prosila Nataša Sukič. Izvolite. **NATAŠA SUKIČ (PS Levica):** Hvala lepa, predsedujoči. Samo eno stvar bi pokomentirala. Kolegica, poglejte, spotaknila ste se ob to kdo je civilna družba, kakšna je definicija civilne družbe. Poglejte, Inštitut 8. marec je zbiral podpise. Najprej je pripravil osnutek zakona in potem je zbiral podpise državljank in državljanov in jih prinesel v Državni zbor. in torej so izkazali aktivno držo, temu se reče aktivno državljanstvo in ima vso legitimnost in legitimiteto, da so to naredili, kajti niso oni tisti, ki so to direktno postavili na naše klopi, ampak so to dali v presojo državljankam in državljanom, ki so to podprli in so to prinesli. Toliko o tem, ko ste se spotaknila ob to, da ta civilna družba je pod vprašajem. Hvala lepa.

Dragi predstavniki opozicije! Mene pa zelo skrbijo vaši zlovešči nameni. Pred štirinajstimi dnevi smo bili priča kako je Boris Tomašič, voditelj oddaje pri Nova24, ki je vaš propagandni medij, nekateri ga imenujejo celo tovarna zlobe in laži, spodbujal ljudstvo k nasilni ustaji nad obstoječo Vlado. Veste kaj, če človek s kraja samo opazuje in ne ukrepa, je soudeležen. Zato ni nobenega dvoma, da je gospod Tomašič pri hujskanju nasilja soudeležen, čeprav delujejo tudi klici v oddajo zelo skrbno načrtovani. Po golem naključju pa je vaš solastniški deležnik tega propagandnega medija. Zanimivo. Danes pa poslušamo, da pod pretvezo oškodovanja športnih strelcev v stranki SDS zagovarjate nakup polavtomatskega orožja z zložljivim kopitom, ki ga ne uporablja nihče drug kot teroristične organizacije oziroma za katerega obstaja povečano tveganje za izvedbo prikritega nasilnega dejanja. Ali vas prav razumem, to želite? Ponovil bom, da bo povsem jasno. nakup tovrstnega orožja ni mogoč v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Švici, Hrvaški in celo Bolgariji, Cipru in Romuniji. Zato ne razumem zakaj bi po vašem mnenju Slovenija morala imeti tudi tukaj nek poseben status in bi omogočala nakup zložljivega orožja. Naj pa ponovno in dodatno obelodanim. Vsak športni strelec bo svojo dejavnost brez težav lahko izvajal in orožje kupil, četudi nima zložljivega kopita, za kar je namenjena kategorija A7B, ker mu bo za funkcionalnost zložljivega kopita povsem vseeno, razen, če ima zlovešče namene. Hvala.

drage državljanke in državljani! Danes imamo očitno oddajo Kdo vam laže, na neki drugi lokaciji in v tej državi je kar na enkrat najpomembnejše postalo vprašanje orožja in oborožitve. Zakon 8. marec, je izjemen zakon, poseben, ki je nastal kot odgovor slovenske javnosti, civilne družbe na izjemne razmere in izjemne ukrepe. Debato smo skoncentrirali in zbanalizirali na orožje in pa na dva amandmaja, ki veliko ne rešita. Jaz bi poudaril drugo zgodbo. Da danes tukaj govorimo, da je amandmajev več, je posledica številnih sestankov, dialoga, usklajevanj s predstavniki Inštituta 8. marec. Amandmaje smo vložili tako kot je treba, s podpisi vodij poslanskih skupin, ne na pamet, ne naključno, ne samovoljno, ampak so cel teden v Državnem zboru potekala usklajevanja, in tako se temu v politiki streže. Tudi tiste, ki mislijo drugače, je treba vključiti, slišati in razumeti, in to smo storili. Zakon prinaša še eno pomembno sporočilo. Pred referendumom 24. aprila - rezultata ne bom ponavljala, da ne solim ran – smo jasno obljubili, da bomo zakon podprli. pomembno je, da politika tudi po izvolitvi drži besedo, da je v dialogu s civilno družbo. Zakon posega na enajst pomembnih področij. Seveda se s tako imenovanim omnibusom vsega ne da rešiti, ampak pogovarjali smo se o vseh enajstih področjih. Za številna je bilo spoznano, da potrebujemo nadgradnjo. Na področju varstva okolja in narave - v tej državi moramo, če si hočemo dobro, v naslednjih letih nekam umestiti sežigalnico. Tu je potreben dialog, zagotovo. Zgodba gradbeništva, pravičnega in poštenega razmerja med arhitekti in inženirji je potrebna, dragocena, in tu rabimo kompromis, ki bo zadovoljil vse. Prav žal mi je, ker govorimo samo o orožju in so tam tam amandmaji, da se nismo dotaknili pravne države na področju tožilcev, tožilstva, njihovega imenovanja; tam bi se dalo marsikaj povedati. Prihajam iz lokalne skupnosti. Sestava svetov je pomembna, zagotovo pa ni ključna. 16 let sem bil župan, tri osnovne šole, vrtec, javni zavodi. V enem primeru v 16 letih nismo šli na sodišče ali pa se nismo razšli kot kot sodelavci. Zgodbe je treba reševati z dialogom in ne s preglasovanjem. In tudi s tem, ko zgodbo vračamo nazaj v obdobje, ko je veljala neka rešitev, nas še enkrat napotuje nazaj na pogovor, na dialog. Dajemo pa neko simbolno priznanje, da so tudi zaposleni v osnovnih šolah, vrtcih ali drugih zavodih tisti, katerih delo, beseda pri izbiri vodstva, programov, ima neko težo. Še in še bi se dalo naštevati, mi pa smo se pri dveh amandmajih skoncentrirali na orožje, da zdaj posegamo v interese slovenskih veteranskih organizacij; sam sem član sam sem član ene, zagovornik in simpatizer pa vsaj dveh. Ampak, poglejte, v tej državi takrat, ko govorimo o pozitivnih tradicijah druge vojne, ne mislimo na orožje, ne mislimo na kalašnike s sklopljivim kopitom, ampak nas za bodočnost Slovenije, naših otrok, vnukov in zanamcev zanimajo druge vrednote. Na eni strani sta amandmaja, ki rešujeta, popravljata, napad koalicije na športna društva v tej državi. Smo že kdaj imeli kakšnega udeleženca, kakšne resne medalje v streljanju s kalašnikom na cilj? Ne, športno strelstvo je drugačno. Rabi prostore, rabi posluh, ne pa vojaškega orožja ali pa orožja, s katerim je v svetu vsak dan izgubljenih kar nekaj življenj. Malo poguglajte. Ti orožja, o katerem govorimo, je kriv za večino tragedij, ki so se zgodile v ameriških osnovnih šolah, trgovskih centrih in tako naprej. In sporočilo tega je bistveno večje in mogočnejše kot samo za eno kategorijo športnih strelcev, ki s tem ne bodo prizadeti. Tistim, ki imajo neke pridobljene pravice,

Spoštovana koalicija, v tem Državnem zboru na žalost se pogovarjamo danes o prvem zakonu, ki je bil vložen takoj po volitvah, ki ga je vložila, bom rekla, neka civilna iniciativa 8. marec, o drugih vaših zakonih pa ne, ker jih ni. Ker jih ni, spoštovani. Danes vemo, da se dražijo energenti, da se draži hrana, posledično se bojo še druge stvari, vi pa ste do sedaj spacali en zakon o RTV. To je to, kar vas zanima. Dva meseca boste že na oblasti, pa en zakon niste spacali skupaj. Neke nujne ukrepe v zdravstvu bomo danes obravnavali, glede na to, kaj pišejo različna strokovna združenja, so pa jasno povedali, da jih niti vključili niste. Toliko vi sodelujete s civilno družbo in seveda z javnostjo. Niti vprašali jih niste. Zakon so videli prvič, ko je bil obravnavan na Vladi. Pa dajte nehati no. Ne »farbati« no državljanke in državljane. In ko tako govorite o orožju in oborožitvi Slovenije, dajte še predlog, pa vojsko pa policijo razorožite. Hvala. Kot zadnja na seznamu je še gospa Sandra Gazinkovski. Izvolite. To ni bila replika, ampak pustimo to. Itak vedno dobimo take replike. Dejansko imamo občutek, da se vrtimo v krogu in celi čas govorimo samo o predlogu o orožju. Na mizi imajo 11 drugih predlogov, mislim, vse skupaj jih je 11. Ne vem, v čem je problem, tak problem v tem orožju. Predstavnik Ministrstva je zadevo dobro razložil in ne razumem, kako se lahko še vedno vrtimo in govorimo, da je problem v športu. Športne discipline so jasne. In jasno je bilo povedano, da ni sporno, če se orožje, ki spada v kategorijo 8A izvzame iz prodaje. Naj širši javnosti razložim, za katero orožje sploh gre. Gre za polavtomatsko, dolgocevno strelno orožje s centralnim vžigom naboja, ki se lahko z zložljivim ali teleskopskim kopitom, ali kopitom, ki se lahko sname brez uporabe orodja, in skrajša na manj kot 60 cm skupne dolžine, ne da bi izgubilo funkcionalnost. Govorimo o temu orožju. Zakaj bi imel tako orožje kdo doma? Športne discipline nimajo problema, če se izvzame tako orožje. Ne razumem, zakaj se neprestano vrtimo v krogu. Gre za izključno samo to orožje in nobeno drugo. Kar se tiče Sveta zavodov. Svet zavodov je sestavljen bil: 5 zaposlenih, 3 predstavniki ustanoviteljice in pa 3 starši. Govorim za Svete zavodov, vrtcev in osnovnih šol. V čem je problem, da moramo zaposlene zapirati in jim dati manj možnosti govora in jih omejiti na 3 predstavnike. Ne razumem. V Svetu zavodov je potrebno poslušati zaposlene. Oni so tisti, ki so notranji, oni so tisti, ki lahko povejo, kaj se dogaja v zavodu in kje so težave. Ne razumem, zakaj bivša Vlada oziroma bivši sklic neprestano trdi, da ne omejujemo ljudi. S tem omejujemo, povsod. Hvala. (PS SDS):** Hvala podpredsednik za besedo. Jaz bi kolegico samo prosil, da, ko govorimo o orožju, da ločimo od športnega orožja

Ena stvar pa zahteva poseben komentar. To je izjava kako je ta zakon pretehtan in usklajen z vsemi, ki jih zadeva. Oboje je seveda vrhunska laž, da se razumemo. To že ni več manipuliranje, ampak čisto navadno laganje. O tem se lahko prepriča vsakdo, ki samo odpre mnenje pravne službe DZ, ki diplomatsko, ker seveda vam naklonjena opozarja v dobesedno vsakem stavku, da so stvari, ki so ustavno sporne. Ustavno sporna je celota tega zakona kot ste se ga lotili. Nobenega razloga ni za to, da je to skupaj. Taki zakoni so opravičeni, če se lotevajo ene zadeve,

ste še to nadgradili z amandmaji. Z amandmaji, ki so bili očitno zanalašč dani dobesedno zadnjo sekundo, da ja tisti, ki jih to neposredno zadeva nikakor niso mogli niti pojasniti zakaj gre in sedaj se s temi besedami manipulira. Če bi bilo, karkoli z zakoni, o katerih govorimo narobe bi se to sedaj že videlo. Ti zakoni veljajo leto in pol. Ali je bilo kaj narobe, gospe in gospodje? Ali je bilo kaj? Ni bilo. To se pravi zavestno zavajate in manipulirate z javnostjo. Temu se reče zastraševanje javnosti, zastraševanje javnosti, stari trik. Kaj to napoveduje? Napoveduje kako boste delali v bodoče. To je najhujše pri tem zakonu. Manipulirate, požvižgate se na vse, ki jih prizadenete in zraven pač imate neke ideološke traktate, ki nimajo ne repa ne glave, zato ker sploh ne veste o čem govorite. To je v resnici to, o čemer vi danes govorite to ni samo pri tem zakonu, o katerih smo sedaj govorili, ki se loteva športnikov, gospe in gospodje. Tisti genij, ki je prej govoril je rekel, da to uporabljajo ne športniki to uporabljajo pa nobenega problema, zato ni. V Sloveniji ga še ni bilo, v samostojni Sloveniji niti enega. Ne, zaradi tega in ne zaradi kateregakoli drugega pri športu sedaj govorimo. So bili pa, zato uspehi celo olimpijski uspehi za tiste, ki ste to pozabili. Mimogrede, kadar celo vodja poslanske skupine največja stranka govori o tem športu… Gor v Tržiču imate krasen klub dajte se malo pozanimati. Tekmuje se z različnimi orožji in v različnih disciplinah in potem še znotraj teh disciplin kot recimo / nerazumljivo/ so včasih zelo različni kriteriji. Včasih recimo zlasti, če greš na tekmo v Ameriko imajo zelo zanimivo, da kar prinesejo škatlo pa pomeriš. Če gre notri okej, če ne gre notri pa adijo in tako naprej. Te stvari niso tako točno urejene kot bi morda si kdo želel predvsem pa se s takim popolnoma nepotrebnim posegom še enkrat povem, če bi bilo kaj narobe bi se sedaj videlo je vse okej. Kaj pravi staro geslo ameriških marincev? »Ne popravljan nekaj, kar očitno dobro deluje.« S tem se po nepotrebnem useka samo nekaj športnikov in nič Če bomo imel najbolj perspektivnega človeka, ki bo tekmoval, po tem vašem predlogu ne bo mogel na tem področju se razvijati, ne bo mogel na tem področju tekmovati. To boste s tem dosegli. Mimogrede zakon je popoln takih neumnosti osnoven in ti vaši amandmaji pa še potencirajo, ki so ustavno pravno sporni. Ljudje, ki jih to zadeva neposredno nima to veze s politiko, gospe in gospodje, v takem smislu kot vi danes hočete prikazovati, da strašite ljudi. Ti ljudje niso imeli priložnosti, da bi sploh povedali svoje mnenje zlasti pa ne o tistem, kar ste vi z amandmaji vsebinsko spremenili v zakonu. Na horuk brez napovedi, vloženo zadnjo sekundo, da ja nihče ni mogel reagirati. To je sramota, to pomeni, da nekaj skrivate in to je očitno tudi, zato tempirano pred poletjem, ker upate, da se bo, potem kar pozabilo pa se ne bo. Verjemite, da se ne bo in ta stvar bo imela epilog na Ustavne sodišču pa še kje. To, kar delate je očitno protiustavno in je v nasprotju z demokratičnimi principi in je v nasprotju s tistim, kar ste sami ves čas obljubljali. Ne pozabite ljudska volja se najbolje izrazi na referendumu in samo tista je res prava ljudska volja.

Tako, da, ko govorite kako z amandmaji kaj spreminjamo, konkretizirajte kje je to, ne da nakladate. Hvala lepa. Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanci! Jaz imam pred sabo Direktivo Evropske unije 2021/555 od 24. marca 2021. Ta predvideva in regulira dve vrsti orožja, eno je v kategoriji A, to je prepovedano orožje in druga je kategorija B, to je orožje, za katerega je potrebna avtorizacija. V kategorijo A spadajo prepovedana orožja, spada pod točko 8, to orožje o katerem govorimo polavtomatsko orožje, katerega kopito se da lahko zložiti ali je pa na teleskopu. To je ena stvar. Skratka, to je prepovedano. In zakaj mi zdaj o tem debatiramo, če je to direktiva Evropske unije. Ali smo prišli v fazo, da bomo rekli: »ta del iz direktive mi je všeč, ta del mi pa ni.« Angleži rečejo temu »cherry picking«. Jaz mislim, da ne moremo iti v to, če velja direktiva v celoti, velja direktiva v celoti. Toliko o tem. Drugo. Zelo sem bil razočaran nad mnenjem olimpijskega komiteja. Jaz upam, da ste si ga ogledali, to je nek dopis brez podpisa, brez citata na katerikoli kategoriji orožja, samo govori, da ta sprememba Zakona o orožju pa ni v redu. Zdaj mi pa vi vprašajte vaše kolege v olimpijskem komiteju katera olimpijska disciplina pa uporablja polavtomatsko orožje kateremu se sklopi kopito ali je pa na teleskopu, naj povedo iz olimpijskega komiteja. In zadnje kar me je pa zgrozilo je pa povezava orožja z Romi. Tu sem pa zgrožen in upam, da bo kdo kaj o tem ukrepal. Hvala lepa.

Gospe in gospodje iz koalicije, z vašim hitenjem ste pritisnili te ljudi v športu v časovno stisko, v času, ko so mnogi na dopustu in so odreagirali po najboljših močeh v zaščito slovenskega športa pred vami in zdaj vi ste zgražate kot »poglejte, kakšen dopis smo dobili, ni bil z vsemi ustreznimi dodatki, pa ni bil tako »okranclan« kot bi si mi želel« zaradi tega, ker ste vi to zanalašč tako naredili, ker delate škodo, zavestno škodo ali iz neznanja ali iz političnega prestiža ali iz ideologije, v vsakem primeru pa delate škodo, delate škodo slovenskemu športu, inženirstvu, še najbolj žalostno pa je, da se potem to kar sami naredite

v naprej. nekdo je še želel postopkovno. Gospod Aleksander Prosen Kralj. Ne več. Za besedo je zaprosil predstavnik Vlade. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zvezi z dopisi Olimpijskega komiteja Slovenije in akcijske strelske zveze glede uničevanja strelstva s črtanjem kategorije A8A poudarjamo, da je v postopku usklajevanja Predloga Zakona o orožju, ki je bil poslan na Vlado oktobra 2019 niti v medresorskem niti kasneje na objavi e-demokracija, niti OKS, niti strelske zveze niso sodelovale in niso problematizirale, ker v takratnem 17.a členu Zakona o orožju ni bilo kategorije A8A, ki je bila uvedena v zakon z amandmaji o katerih ni bilo javne razprave. S tem črtanjem

istovrstno po funkciji, vendar brez zložljivega kopita. Z tovrstnimi spremembami v zakonu ne bomo uničevali nobenega strelskega dosežka, niti možnosti strelskega udejstvovanja.

Ali si v tej državi želimo ljudi, ki pridejo k nam študirat, se izobraževat in potem ostat v našem okolju? Naš odgovor v Svobodi je zagotovo da, ker v kolikor bomo mi gostoljubni do ljudi, ki prihajajo v našo državo nabirat in krepit znanje, enako lahko pričakujemo od ostalih držav po svetu, kamor hodijo naši mladi bodoči znanstveniki in znanstvenice. Kakšen je pomen teh dveh amandmajev, najbolj priča prazna leva sredina dvorane, ki pač argumentov v razpravi ne želi prisluhnit, pa so preprosto zapustil dvorano. Prav vesel sem pa izziva gospe kolegice Anje, ki je od amandmajev pri Zakonu o orožju, prišla na trenutno delovanje te Vlade. Obljubil smo 3 pomembne stvari – prehranska varnost, energetika in zdravje. Se veselim debate v nadaljevanju današnje seje. Prepričan sem, da bo Zakon o interventnih ukrepih, ki se trudi izboljšat, nadgradit nekaj v tej državi, kar nam že več vlad ne uspeva, da bo dobil široko podporo. Kaj dela ta Vlada? Če naredimo krog od Italije, preko Avstrije, Madžarske, do Hrvaške, potem boste videl, da se Slovenke in Slovenci s svojimi osebnimi vozili še vedno najceneje prevažamo. Pot našega predsednika Vlade v tujino oziroma dve, tri poti, so bile zelo zgovorne. Bruselj, Madrid, Berlin. Ja, v Berlinu je potekala debata, kako zagotovit ogrevanje v tej državi, vsem po razumnih, normalnih, dostopnih cenah in jasno je bilo dano sporočilo, da so gospodinjstva, tako kot šole, zdravstvene ustanove in ostali socialni domovi, posebna zaščitena varovana kategorija. Zdajle je čas, da razmišljamo o jesenski setvi in po kakšni ceni bomo v naslednjem letu julija, junija, prodajali slovensko žito. Nikdar in nikoli v tridesetletni zgodovini te države, ni imelo še takega pomena, nikdar ni imelo še take odkupne cene, ki presega odkupno ceno v sosednjih državah in tako je pošteno in prav. Tudi prihodek, ki ga omogoča pridelek na slovenskih njivah, pridelek kmetom in kmetovalcem, se je s tem znatno

Gremo še naprej, če želi kdo razpravljat pri tem členu in amandmajih, ki so bili vloženi, se pravi, 10., 33. člen. Je še kakšna želja za razpravo? Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo o tem členu. Prehajamo na 33.a člen. V razpravo dajem 33.a člen in amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati?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

predstavniku Vlade. Gospod Tadej Ostrc, državni sekretar Ministrstva za zdravje, se nam bo ravnokar pridružil, zato ga prosim za predstavitev mnenja Vlade. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani gospod podpredsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Vlada je na svoji 7. redni seji 8. julija letos sprejela Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki vam ga danes predstavljamo. Osnovni cilj zakona je stabilizirati zdravstveni sistem in pacientom zagotoviti primerno zdravstveno obravnavo. Z nujnimi in ciljno usmerjenimi, trajnimi in začasnimi ukrepi bomo omilili posledice dolgoročno nestabilnega delovanja zdravstvenega sistema. Zakon, kot je bilo že v preteklosti povedano, je zgolj uvod v sistemske spremembe oziroma prvi korak k celoviti zdravstveni reformi. Slovenija se že desetletja spopada z neučinkovito organiziranim zdravstvenim sistemom, čigar negativne posledice je epidemija nalezljive bolezni covid-19 potencirala do te mere, da je v zadnjih dveh letih zdravstveni sistem povsem izčrpan, predvsem zaradi svoje kadrovske zmogljivosti, in je na robu zloma. Cilj predloga zakona je v najkrajšem času stabilizirati zdravstveni sistem, ga okrepiti in pacientom, ki čakajo preko dopustne čakalne dobe, zagotoviti primerno zdravstveno obravnavo. Ministrstvo želi do marca naslednje leto pridobiti objektivni posnetek stanja sposobnosti oziroma zmogljivosti slovenskega zdravstvenega sistema. Ob tem pa pacienta končno postaviti na prvo mesto, denar, v smislu plačevanja zdravstvenih storitev, pa mora, kot že velikokrat povedano, slediti pacientom. Na ta način bo mogoče pripraviti in implementirati ustrezne standarde in normative. Če povzamem, so poglavitne rešitve: profesionalizacija upravljanja javnih zdravstvenih zavodov in zagotovitev močnejše vloge svetov zavodov tudi preko spremenjenih pristojnosti in sestave ter z vzpostavitvijo jasne odgovornosti; obveznost izvajanja vsakoletne notranje revizije preko preizkušenega državnega notranjega revizorja in obveznost izvajanja revizije računovodskih standardov; nadalje, prenos pristojnosti in okrepitev inšpekcijskega nadzora na področju čakalnih seznamov oziroma čakalnih dob na novoustanovljeni Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Prav tako je nova učinkovitejša ureditev sprejemanja dogovora za izvajanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe, z jasno časovnico sprejemanja in določenimi podlagami za njegovo sprejetje. Vpeljuje se tudi avtomatično podaljšanje koncesij za dve leti, za čas do ureditve neravnovesij v zdravstvenem sistemu, ter prenos pooblastil izbranega osebnega zdravnika na drug zdravstveni kader za namen razbremenitve izbranega osebnega zdravnika in zagotovitve večje dostopnosti pacientov do zdravstvenih storitev. Vpeljuje se začasno izvajanje zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti za namen povečanja dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oziroma skrajševanja čakalnih dob ter plačilo vseh tako opravljenih zdravstvenih storitev po realizaciji. Nov je tudi dodatek za zdravstvene delavce na primarni ravni, za povečan obseg dela, za posebne obremenitve do 2 tisoč evrov mesečno,

Na območju občin z nižjo razvitostjo se vpeljuje dodatek za posebne pogoje dela za zdravnike, ki delajo v ambulantah splošne in družinske medicine, pediatrije ter ginekologije in porodništva v javni mreži na primarni ravni v znesku do 500 evrov mesečno. Vse to bo v nadaljevanju omogočilo celovito reformo v smislu postavitve novega delujočega fleksibilnega in modernega zdravstvenega sistema z močnimi dobro vodenimi in organiziranimi zdravstvenimi ustanovami, kjer bodo zmogljivosti, tukaj govorimo o prostoru, opremi in o kadru, v celoti izkoriščene, pacientom pravočasno nudena zdravstvena obravnava, ki jo potrebujejo, zdrvstveno osebje pa bo zdravstveno dejavnost končno opravljalo v primernem delovnem okolju. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici Veri Granfol. Izvolite.

hvala za besedo. 2022, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila vlada s predlogom, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. V poslovniškem roku so bili vloženi amandmaji poslanskih skupin SDS, Nove Slovenije, Svobode in SD. Dopolnilno obrazložitev je v imenu predlagatelja podal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Poudaril je, da je glavni cilj predloga zakona omiliti oziroma odpraviti posledice neučinkovitosti organiziranja zdravstvenega sistema, ki ga je epidemija nalezljive bolezni Covid-19 še dodatno izčrpala in pripeljala do roba zloma. S predlogom zakona se želi zdravstveni sistem okrepiti in stabilizirati ter omogočiti pacientom, ki čakajo preko najdaljše dopustne čakalne dobe, da pridejo do kakovostne in varne zdravstvene obravnave v skladu z medinsko doktrino. Predlagatelj želi na podlagi realizacije začasnih ukrepov iz predloga zakona in opravljenih analiz pridobiti objektivne podatke o izkoriščenosti zdravstvenega sistema, predvsem pa ugotoviti obremenitve zaposlenih v sistemu. Medicina naj bi se vrnila na primarni nivo z zagotovitvijo več družinskih zdravnikov in izboljšanjem njihovih pogojev za delo, pri tem pa omogočiti dobro delujočo nujno medicinsko pomoč ob hkratnem delovanju urgentnih centrov. S predlogom zakona se urejajo tri ključna področja, in sicer vse opravljene storitve bodo plačane po realizaciji. Spreminja se upravljanje oziroma nadzor nad javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je država, preko svetov zavodov ter ureja oziroma nadgrajuje primarna raven zdravstvenega varstva. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje ZPS in izpostavila tako imenovano omnibus tehniko zakonodajnega urejanja, saj je predlog zakona strukturiran tako, da vključuje zakonsko ureditev v obliki novel štirih zakonov. Predlog zakona v številnih določbah prepušča ureditev materije, ki bi morala biti pridržana zakonu, kar se nanaša na urejanje pravic in obveznosti, 87. člen Ustave, ali je na ravni zakona tako pomanjkljiva in nejasna, da ogroža načelo pravne države, 2. člen Ustave, pred zakonskim aktom ministra, pristojnega za zdravje in vlade. ZPS je posebej opozorila na načelo legalitete in izpostavila sedmi odstavek novega 28.a člena

je v nadaljevanju predstavil mnenje in poudaril, da komisija predlog zakona podpira. Komisija je bila seznanjena s stališči Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Združenja zdravstvenih zavodov. Stališča k predlogu zakona so v nadaljevanju podali tudi vabljeni predstavniki in sicer Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V razpravi so bili izraženi nekateri pomisleki k predlogu zakona, ki v koalicijskih usklajevanjih niso bila v celoti dogovorjena, bodo pa usklajevanja pred sprejetjem zakona še potekala. Opozicijski poslanci so bili mnenja, da je predlagani zakon nepotreben glede na vse pripombe strokovne in zainteresirane javnosti, ki je bila pri pripravi predloga izključena, pa je neučinkovit, v praksi neizvedljiv in ne bo dosegel svojega namena. Odbor je sprejel vse amandmaje koalicijskih poslanskih skupin. V skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora je odbor glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona v katerega so sprejeti amandmaji vključeni. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Hvala. Sledi predstavitev stališč Poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo mag. Tamara Kozlovič. Izvolite. hvala za besedo. Na to ali bo sistem javnega zdravstva uspešen ali ne, v največji meri vpliva njegova odzivnost na zdravstvene potrebe ljudi. Kljub vsem prizadevanjem v zadnjih nekaj letih iz leve, desne ali sredine, kljub izvrstnim slovenskim zdravnikom, požrtvovalnim medicinskim sestram in vsem ostalih pripadnim zdravstvenim delavcem, kljub relativno dobri in napredni zdravstveni opremi, imamo danes še vedno pomanjkljiv javni zdravstveni servis, ki poka po vseh šivih. Danes je pred nami nov poizkus, da pozdravimo rak rano našega zdravstvenega sistema, tako da bodo do zdravnika v najkrajšem času prišli tisti, ki ga najbolj potrebujejo. Naša odgovornost je, da naredimo kar je v naši moči, da pomagamo Ministrstvu za zdravje, da izpelje ukrepe s katerimi bi se končno čakalne vrste zmanjšale. Še pred tem pa je potrebno narediti red na čakalnih seznanim, kar v zadnjih desetletjih ni uspelo praktično nikomur. A to ni edina bolezen našega zdravstvenega sistema, teh je več in žal so tudi nalezljive, saj se z njimi spopada vedno več javnih zdravstvenih zavodov. Imamo bolezen ponovno dolgov, bolnišnic, nepravilnosti pri naročanju zdravstvenega materiala, pomanjkanja zdravstvenega osebja, neustreznega sistemskega financiranja in ja, zdravilo je zagotovo nujna nova nova zdravstvena reforma, a te se v enem mesecu ali dveh žal ne da narediti. Smo optimisti, saj verjamemo, da je predlog zakona, ki je danes pred nami, pravi korak na tej poti, ki bo pa vse prej kot lahko. Predlagan zakon namreč postavlja temelje za profesionalizacijo upravljanja javnih zdravstvenih zavodov, za krepitev notranjega inšpekcijskega nadzora skozi revizijo, tudi na področju upravljanja čakalnih dob, za hitrejši sprejem splošnega dogovora, za izvajanje zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa brez za razbremenitev in motivacijo zdravstvenih delavcev skozi finančne in kadrovske spodbude. Spoštovani kolegice in kolegi ter ostali deležniki, ki ste v postopku sprejemanja predloga zakona podali svoja mnenja. Trenutno situacija v zdravstvu zahteva takojšnjo reakcijo. Odgovor na to je predlagani zakon. Šele čas bo pokazal ali bomo s ponovnim poizkusom, ki ga predlaga Ministrstvo za zdravje v obliki predlaganega zakona uspešni. Gre za zakon, ki v večini opredeljuje časovno omejene ukrepe, zato lahko njegove učinke sproti spreminjamo in jih tudi relativno hitro prilagajamo. Najhuje bi bilo narediti nič ali čakati, da se reši kar se 30 let ni moglo, ni znalo ali ni hotelo. V Svobodi menimo, da so edina prava pot konkretna dejanja in konkretni ukrepi. Kritizirati iz varne razdalje daleč stran od prevzemanja odgovornosti je najlažja. Prepričani smo, da bo zakon, ki je pred nami zdravnikom in zdravstvenim delavcem prinesel možnost organizacijske in kadrovske razbremenitve državljankam in državljanom pa učinkovito učinkovito javno zdravstvo dostopno vsem pod enakimi pogoji brez dolgih čakalnih vrst. Ministru za zdravje zaupamo, zato bomo v Poslanski skupini Svoboda predlog zakona podprli. Hvala. Mag. Kamen Furman bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Hvala za besedo. Z današnji predlogom interventnega zakona se za zagotovitev dolgoročne stabilnosti zdravstvenega sistema torej uvaja začasne in trajne ukrepe oziroma spremembe obstoječega sistema glede na vse pomanjkljivosti in težave, s katerimi se sooča že dolgo več ne zmore slediti potrebam bolnikov. Kaj danes v obravnavanem predlogu zakona naj bi prineslo večjo stabilnost zdravstvenega sistema? Glede na predložen zakon očitno predvsem ukrepi glede strukture vodenja javnih zdravstvenih zavodov. Žal pa so pri tem spregledani tisti pereči problemi, ki državljanom omogoča in ne omogoča dostopen zdravstveni sistem. Brez vsebinskih razlogov in argumentov zakon ukinja Novelo Zakona o javnem naročanju in nedavno ustanovljen vladni Urad za centralno cenovno evidence. Naj spomnimo, da smo bili pri naročanju zdravstvenega materiala in medicinske opreme v Sloveniji vrsto let priča raznim aferam, ki so razkrivale preplačila zdravstvenega materiala. Na podlagi ugotovitev preiskovalnih komisij je bila v prejšnjem mandatu, zato sprejeta Novela Zakona o javnem naročanju, ki določa regulacijo cen medicinske opreme s sistemom referenčnih cen v okviru tega pa ustanovljen vladni urad. Glede na navedeno v Poslanski skupini SDS, zato odločno nasprotujemo ukinitvi zakonske novele ZJN in s tem ustanovljenega vladnega urada še preden bi ta v praksi sploh dobro zaživel. V ta namen smo pripravili in vložili predloge amandmajem, ki pa žal na matičnem odboru nista dobila potrebne podpore. V nasprotju z načelom pravne varnosti se kot nejasna in pomanjkljivo odraža nova ureditev sprejemanja splošnega dogovora. Le-ta ostaja bolj ali manj mrtva črka na papirju. Iz vidika pravne varnosti zaupanja v pravo in enakost pred zakonom je vprašljiva predlagana ureditev prenosa pooblastil osebnega zdravnika na druge zdravstvene delavce. Preobremenjenim zdravnikom se sicer ponudi dodatna administrativna pomoč a dejstvo je, da v zdravstvu je potrebno predvsem zmanjšati birokracijo. V SDS smo, zato k predlogu zakona vložili amandma, ki ponovno uvaja ukrep koriščanja odsotnosti z dela, zaradi bolezni brez zdravniškega potrdila. Gre za ukrep, ki se v času veljave prinesel opazno razbremenitev zaposlenih tako je v svojem sporočilu za javnost zapisala Zdravniška zbornica Slovenije. Tudi ta amandma žal na matičnem odboru ni bil sprejet. Nejasna in pomanjkljiva ureditev se kaže tudi pri ukrepu začasnega izvajanja zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa. Predlagana ureditev se namesto na pacienta in vrsto storitve osredotoča na izvajalca zdravstvenih storitev pri katerih obstaja čakalna doba. S takšnim ukrepom bo tako denar namenjen za finančno nagrajevanje tistih, ki imajo trenutno že najdaljše čakalne dobe. V predstavljenih parcialnih rešitvah, ki so na več mestih tudi nedorečene in nejasne se, zato postavlja vprašanje kje je analiza stanja in potreb s konkretnimi številkami in projekcijami, ki so vodile v pripravo predloženega zakona. Šele točni podatki bi lahko bili temelj oziroma izhodišče za pripravo interventnega zakona. Kdo je danes s predlogom zakona sploh zadovoljen? Stroka oziroma zdravstveni delavci zagotovo ne. Na predlog zakona se odzivajo z številnimi zadržki in pomisleki. Nezadovoljni so spregledani sindikalisti. V Zdravniški zbornici pa opozarjajo, da so bili posamezni predlogi stroke povsem spregledani. Po napovedih Fidesa predlog zakona ne bo prinesel željenih rezultatov, na Zavodu za zdravstveno zavarovanje pa so pričakovali drugačen pristop. Po predlaganem sklepu vlade o prepovedi referendumskega odločanja svojega mnenja o predlogu zakona, tudi če bi želeli, očitno ne bodo smeli podati niti državljani kot plačniki storitev. In kot je bilo razvidno iz včerajšnje razprave ter glasovanja poslancev na matičnem odboru pa o vsebini zakona ni enotna niti koalicija. A kot najpomembnejše ta zakon ne bo prinesel pravih rešitev, vsaj tistih ne, ki bi našim državljanom omogočile dostopnejši zdravstveni sistem in nujno potrebno oskrbo. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zato predloga zakona ne moremo podpreti. Hvala. Hvala. Naslednji bo predstavil stališče Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanskih demokratov gospod Jožef Horvat. Izvoli. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovana predstavnika vlade, drage kolegice in kolegi! Vladni Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema je prvi v nizu napovedanih zakonov s področja skrbi za zdravje naših državljank in državljanov. Ob številnih pripombah zdravstvene stroke, lokalnih skupnosti in sindikatov je pred slovensko javnostjo ključno vprašanje, ki se glasi: kaj slovenskemu bolniku sporoča neenotna koalicija? In to že pri prvem zakonu s področja urejanja zdravstvenega sistema. Res je, da je kakšna koalicija tudi že razpadla ob vprašanjih s področja modernizacije zdravstvenega sistema. Ravno zato že skoraj 30 let uspemo modernizirati slovenskega zdravstvenega sistema. V vsakokratni koaliciji se namreč znajde najmanj ena stranka, ki želi bolnike zdraviti z ideologijo. In prav to je odgovor na zaskrbljenost aktualnega ministra, ko se sprašuje, zakaj v Sloveniji že desetletja ne uspemo izgraditi sodobnega zdravstvenega sistema. Minister ima torej probleme znotraj koalicije, ima pa srečo, da ima konstruktivno opozicijo in da se je kolesariat ugasnil. V Novi Sloveniji v zakonu najprej iščemo dobre rešitve. Namen zakona je brezkompromisno dober. Žal pa zdravniki in medicinske sestre zgolj z dobrimi nameni zakona ne morejo zdraviti bolnikov. Če imamo kot zakonodajna veja oblasti iskren namen, da skrajšanju čakalnih vrst, torej iskren namen po skrajšanju čakalnih vrst, je nujno potrebno, da v izvajanje zdravstvene storitve takoj brez odlašanja vključimo vse razpoložljive kapacitete, vse izvajalce, ki jih premore ta država. To je treba narediti brez diskriminacije in privilegiranja kateregakoli izvajalca. Le tako bodo pacienti dobili dodatne storitve. To je ključni ukrep, ki ga zagovarjamo v Novi Sloveniji. Gospe in gospodje, ko gori hiša, gasimo vsi, ki znamo gasiti. Ravno zato je Poslanska skupina Nova Slovenija k predlogu zakona vložila amandmaje, da bi se v skrajševanje čakalnih vrst vključili prav vsi zdravstveni izvajalci ne glede na to ali so zaposleni v javni bolnišnici, pri koncesionarju ali v zasebni ambulanti. Amandma je koalicija včeraj na odboru gladko zavrnila. Smo pa kljub temu vsaj delno zadovoljni, vsaj delno zadovoljni, saj predlagatelj nadaljuje v smeri pristopa Nove Slovenije k skrajševanju čakalnih vrst, vendar žal po t. i. kaskadnem sistemu in z omejitvijo, da zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih ne smejo biti vključeni v skrajševanje čakalnih vrst pri koncesionarjih. Tisti, ki dopoldne v državni bolnišnici izpolni normo, mora imeti toliko svobode, da popoldne, torej v svojem prostem času, če je psihofizično sposoben, opravi še kakšno storitev v korist bolnika. Nekatere rešitve v zakonu pri dveh koalicijskih strankah še pred kakšnim letom niso bile niti predstavljive. Zadovoljni smo, da je pristojni minister gospod Danijel Bešič Loredan včeraj na odboru podal zelo jasno definicijo javnega zdravstvenega sistema. Ja, zdravstveno javno mrežo sestavljajo javni zavodi in zasebniki-koncesionarji. Žal so v zakonu preveč vidni prstni odtisi Levice. Obžalujemo, da je minister klecnil pred ideologijo Levice. Dobro pa je, da je minister včeraj na seji odbora sprejel ponujeno roko opozicije, **45. TRAK: (AJ) Jeseni, bo torej minister, tako je napovedal, z opozicijo vzpostavil dialog za iskanje najboljših rešitev za modernizacijo slovenskega zdravstvenega sistema. Eden od ministrovih sodelavcev, onkolog, dr. Erik Brecelj je brez dlake na jeziku izjemno kritičen do motenj, ki jih permanentno v zdravstveni sistem vnaša Levica. Dr. Brecelj pravi, da pri Levici gre za, citiram: »populizem čez trupla bolnikov«, in nadaljuje: »Ko vidiš bolnika, ki je na gastroskopijo čakal pol leta, da so mu odkrili raka želodca, ki bi ga pred pol leta lahko pozdravil. Pol leta zamude pomeni 100 % smrt. Težko je gledati in žalostno. Vabim Levico, da pride v mojo ambulanto gledati vsakodnevne katastrofe, s katerimi se srečujemo zdravniki, potem pa naj se igrajo z zdravjem bolnikov in čakalnimi vrstami in populizmom.« Drage Drage kolegice in kolegi, čeprav ministru Loredanu priznavamo iskreno željo po napredku, je za učinkovito modernizacijo slovenskega zdravstva potrebnega veliko več, kot le dober namen in pozitivne misli. Pričujoči interventni zakon se velikih problemov v zdravstvu loteva z majhnimi obliži. Toda, če bodo ti obliži rešili samo eno človeško življenje, Zakonu Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati ne more nasprotovati.

Dejstvo je, da je slovenski zdravstveni sistem v hudi krizi in tik pred zlomom. In nujno potrebuje ukrepe na področju stabilizacije javnega zdravstvenega sistema. Zdaj in takoj. Pestijo nas dolge čakalne dobe, ki so se po dveh letih epidemije še bolj povečale. Vse težja dostopnost do zdravstvenih storitev, pomanjkanje kadra, slaba organizacija javnih zavodov in še in še. Najbolj pa vse te tegobe občutijo ljudje. Vse več zdravstvenih storitev si plačujejo ljudje iz lastnega žepa, saj se nemalokrat zgodi, da je plačilo storitve eden izmed ključnih pogojev za vstop v zdravstveni sistem. Temu Socialni demokrati nasprotujemo. Kajti to povečuje neenakosti in marsikateremu je onemogočena pravočasna zdravstvena oskrba. Zato je v prvi vrsti izjemno pomembno, da zagotovimo kakovostno in javno zdravstvo, ki bo dostopno vsem, pod enakimi pogoji, in ne le ljudem, ki imajo denar. Pacient in njegovo zdravje morata biti v središču pozornosti. Denar mora slediti pacientu. Spoštovani poslanke in poslanci, spoštovani zdravniki, spoštovani deležniki in zainteresirana javnost, seveda pa tudi spoštovani pacienti, Predlog zakona, ki je danes pred nami, še zdaleč ni idealen. Strokovni deležniki so nam podali kup pripomb. V Poslanski skupini Socialnih demokratov nas žalosti, da jih pristojno Ministrstvo ni vključilo v proces nastajanja Predloga zakona. Pogrešamo socialni dialog, saj zakon ni bil usklajen z reprezentativnimi sindikati. Številne pripombe je tudi podala Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Verjamemo pa, da je pristojno Ministrstvo to slišalo, in da bo v nadaljevanju priprave novih zakonskih rešitev naše pozive tudi upoštevalo. Ampak danes imamo na mizi zakon, ki naj bi bil prvi korak k vsaj delnemu izboljšanju razmer v našem zdravstvu. Upamo, da bo zakon v praksi izvedljiv, da se bodo z njim poistovetili vsi deležniki, saj le tako lahko upamo na zagotovitev stabilnega javnega zdravstvenega sistema. Poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo akcijski načrt, ki bo osnova za izboljšanje upravljanja in vodenja čakalnih seznamov in čakalnih dob v Sloveniji. Gre za izjemno pomemben dokument, ki bo na nek pogled na področju čakalnih vrst, čaka, koliko ljudi čaka nedopustno dolgo ter v končnem cilju spremembo tudi modela financiranja zdravstvenih storitev. Poslanski skupini Socialnih demokratov si želimo, da bo zunanja strokovnjakinja Marjeta Kuhar bdela nad tem akcijskim načrtom in da bo na koncu ta načrt prinesel pozitiven rezultat. S tem Predlogom zakona se želi doseči tudi, da se zdravstvena obravnava pacientov vrne na primarno raven, torej k družinskim zdravnikom. Seveda razumemo, da je v prvi vrsti potrebno povečati število družinskih zdravnikov in izboljšati tudi njihove pogoje za delo. Družinskih zdravnikov je enostavno premalo, pa še ti so preobremenjeni in izgoreli ter tudi slabo plačani. Mladi zdravniki se zato tudi ne odločajo za specializacijo družinske medicine. Prav tako so družinski zdravniki administrativno preobremenjeni, namesto da bi se ukvarjali s pacienti, se morajo ukvarjati z administrativnim delom in računalnikom. Javno mrežo zdravstvene dejavnosti dopolnjujejo koncesionarji, ki imajo z ZZZS podpisan splošni dogovor. Socialni demokrati si nikakor ne predstavljamo delovanja zdravstvenega sistema brez njih in so prepotrebna dopolnitev javnega zdravstvenega sistema. Se pa strinjamo, da morajo biti enaka pravila za vse, torej za javne zdravstvene zavode in tudi koncesionarje, ne pa da so koncesionarji v boljšem položaju od zdravstvenih domov, saj za njih ne veljajo določena pravila. Zavedamo se, da so za izboljšanje razmer v zdravstvu nujno potrebne spremembe tudi v sistemu in organizaciji zdravstva. Dopuščanje dela zdravnikom, da hkratno delajo v javnem in zasebnem zdravstvu, lahko omogoča sistemsko korupcijo, preskakovanje in podaljševanje čakalnih vrst ter postopno razgradnjo našega javnega zdravstvenega sistema. Zato je odgovornost zdravstvenega menedžmenta ključnega pomena. S predlogom zakona se tako spreminja tudi sestava sveta zavodov na sekundarni in terciarni ravni. Nadalje, pristojnost upravnega in sistemskega nadzora se prenaša z Ministrstva za zdravje na novo vzpostavljeni Urad za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu. Socialni demokrati posebej pozdravljamo tudi ukrepe, ki gredo v smeri finančne stimulacije zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter razbremenitve zdravnikov družinske medicine in pediatrije. Ko smo Socialni demokrati vstopili v Vlado, smo se zavedali, da bo reševanje našega zdravstva trd oreh. Ja, to je naše zdravstvo in moramo ga zavarovati z vsemi sredstvi in ukrepi. Čakajo nas izzivi, starajoča se družba, vedno več kroničnih obolenj, potrebe po nenehni optimizaciji dela, zdravstvenega sistema, nove tehnologije, spremenjeni načini obravnave pacientov. Zdravje za vse, to je prioriteta te Vlade. Socialni demokrati bomo ta predlog zakona podprli. Hvala lepa.